Dobro jutro svima. Na temelju čl. 247 Poslovnika HS-a Odbor za poljoprivredu predlaže HS-u provođenje objedinjene rasprave o točkama 1 i 2 dnevnog reda predviđenog za danas. To su točke, ova dvije u drugom čitanju, 403, 404: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama

Ne. Utvrđujemo da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172, a u vezi s čl. 190 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave, znači primjenjuju se odredbe koje se odnose na drugo čitanje, a amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, kao što piše u čl. 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. S nama je državni tajnik, gospodin Zdravko Tušek u Ministarstvu poljoprivrede i ribarstva. Želi li uzeti riječ?

Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Tražim stanku u ime Kluba Mosta u trajanju od 10 minuta kako bi postavili naglas pitanja koja možda neki iz ovog ili onog razloga ne žele postaviti naglas i ja osobno, evo, sad govorim kao Marin Miletić, da budem posve jasan, izražavam bojazan da se u RH pogoduje uzgajivačima tuna, da se gura one koji uzgajaju tune, a onda te tune odlaze u Japan bogatima, onima koji mogu plaćati i hraniti se sa tunom, a onda to ima rezultat da se srdela skuplja i da naši građani u RH, da prostite, ne mogu si više ni srdelu priuštiti čija cijena je jako narasla i vodio bih da RH nema onih kojima je dobra majka, a nekima je i zločesta maćeha i volio bih da RH kao država skrbi jednako za sve svoje građane bez obzira što cijenimo neizmjerno zaslugu pojedinih i uvijek ćemo cijeniti, ali živimo u 2023. g. i držimo da je izrazito važno, izrazito važno da nema kriterija dvostrukih mjerila i drugo, molio bih da mi se objasni, kvote se podijele i ja sad želim ribariti. Ne mogu nego moram od nekoga uzeti kvotu. Što to znači? Je li to prodaja dozvola na crno ili nije i molim državnog tajnika da objasni i meni osobno, a onda i hrvatskoj javnosti kako ovo tumačiti. Hvala. Naravno, stanka se odobrava. Samo trenutak. Gđa. Ružica Vukovac, stanka. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Također, u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u trajanju od najmanje od 10 dakle želim istaknuti značaj jasno definiranog razvoja i riboprerađivačke industrije, ali i akvakulture. Obje grane ribarske industrije imaju slične probleme. Konkretno, nedostaje diversifikacije proizvoda jer su riboprerađivači uglavnom fokusirani na proizvodnju manje vrsta konzervi te soljene ribe, a u akvakulturi je situacija još lošija jer se uzgaja tek nekoliko vrsta riba pri čemu je rijetko zaokružen kompletan proces proizvodnje, dakle od ikre pa do gotovog proizvoda, a slično je i u samom školjkarstvu. Pri tome su uzgajivači dodatno opterećeni lokalnim politikama koje uglavnom priječe razvoj akvakulture ograničavanjem predviđenih područja. Problem lokalne politike je također, izražen i u drugim granama ribarske proizvodnje jer lokalni prioriteti uglavnom nemaju nikakvih dodirnih točaka s nacionalnim prioritetima, što je posve apsurdno. Stoga se izrada sveobuhvatne strategije ribarske industrije koju bi tada onda poštivala i njome se rukovodila cjelokupna državna, ali i ona lokalna administracija, nameće kao logično i nužno rješenje, ali očito očito Hrvatska u pripremi još uvijek nema kvalitetnu jasnu strategiju razvoja na ovom području. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odobrava se stanka, naravno. I idemo dalje, državni tajnik, gospodin .../nerazumljivo/... državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede, a ne ribarstva, u mandat, izgubio sam se u mandatima. Izvolite, g. Tušek. Izvolite. Dat će uvodnu riječ. Poštovani g. predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi. Ribarstvo i akvakultura su strateške grane gospodarstva sa značajno gospodarskom, ekološkom i društvenom ulogom u RH. Djelatnosti ribarstva i akvakulture u našoj zemlji regulirane su Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o akvakulturi kojima se uređuje provedba zajedničke ribarstvene politike EU te se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja, izvješćivanje Europske komisije te prekršajne odredbe. Zakonom o ribarstvu i Zakonom o akvakulturi se na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike odnosno ciljevi razvoja akvakulture, nadležna tijela za provedbu potrebe u ribarstvu i akvakulturi te uređenje tržišta, nadzor i kontrola kao i druga pitanja bitna za morsko gospodarstvo i akvakulturu. Dok se dodatno Zakonom o akvakulturi propisuju još i način te uvjeti obavljanja djelatnosti akvakulture i aktivnosti na uzgajalištima, Zakonom o morskom ribarstvu uređuju se načini gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, načini i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s njima, upravljanje ribolovškom flotom te odredbe vezane za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u ribarstvu i u međunarodnih projekata kojima se doprinosi postizanju ciljeva ribarstvene politike na nacionalnoj razini. Razlozi izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi su usklađivanje s trenutno važećom pravnom stečevinom EU kroz ažuriranje popisa propisa EU koji su na snazi u djelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu i akvakulturi, a kod morskog ribarstva i u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom kao i brisanje onih koji su međuvremenu stavljeni van snage kao i pružanje dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova namijenjenih ribarstvu i akvakulturi. Donošenjem novih programskih dokumenata kojima se omogućava korištenje sredstava raspoloživih u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu radi pružanja financijske potpore u zajedničkoj ribarstvenoj politici EU-a, pomorskoj politici EU-a i Programa EU za međunarodno upravljanje oceanima na nivou EU za razdoblje 2021.-2027.g. odnosno Uredbe 1139/2021 o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe 1004/2017 RH se stavlja na raspolaganje iznos od 243,7 milijuna eura koji su uz nacionalni udio RH u iznosu od 104,4 milijuna eura nužna za daljnje jačanje konkurentnosti i unapređenje djelatnosti ribarstva i akvakulture u našoj zemlji. Neophodno je kroz dopunu Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi osigurati pretpostavku za provedbu Uredbe 1139/2021 godine o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu što se rješava predloženim zakonima i čime se ispunjavaju pretpostavke za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.g. kao i osnovnog preduvjeta za omogućavanje dostupnosti raspoloživih financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 348,1 milijun eura za sektor ribarstva i akvakulture RH. Predloženim izmjenama Zakona o morskom ribarstvu se također osiguravaju pretpostavke za primjenu Uredbe 473/2019 godine o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva u dijelu koje se upravo odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva Uredbe 1241/2019 godine o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, Uredbe 1154/2019 godine o višegodišnjem planu oporavka Sredozemnog Uredbe 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma GFCM-a odnosno Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja i o izmjeni Uredbe Vijeća 1967/2006 godine o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru. Predloženim izmjenama Zakona o morskom ribarstvu mijenja se i pravni oblik akata koji se odnose u postupcima dodjele potpore na temelju spomenutog zakona te se posljedično uvodi omogućavanje pravne zaštite stranaka u postupku na način da protiv spomenutih rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Na taj način postići će se ujednačenost u pravnom obliku akata koji se odnose u postupcima dodjele potpora i na temelju Zakona o akvakulturi. Kako su predložene izmjene Zakona o morskom ribarstvu u cilju osiguravanja pravne zaštite korisnika u provedbi potpora u skladu sa odlukom Ustavnog suda RH od 20. listopada 2020.g. i predmetnim načelom Zakona o općem upravnom postupku isto se omogućava i za postupke započete prije stupanja na snagu ovih izmjena. Kroz predložene izmjene oba predmetna zakona daje se dodatna jasnoća oko donošenja te provedba mjera potpore u sektoru ribarstva i akvakulture kroz okvir novog Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko za programsko razdoblje 2021.-2027.g., a također osigurava i usklađenost predmetnih zakona sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH čime se osigurava prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura koja je službena valuta u RH. U tekstu U tekstu predmetnih konačnog prijedloga zakona su u odnosu na tekst predmetnih prijedloga zakona koji su prošli prvo čitanje u HS-u izvršena je i dodatne prilagodbe kao rezultat uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja predmetnih prijedloga zakona i promišljanja predlagatelja u smjeru poboljšanja odredbi predmetnih konačnih prijedloga zakona. Tako je u odnosu na tekst predmetnih prijedloga zakona u prvom čitanju u HS-u predmetnim konačnim prijedlozima obuhvaćena i Uredba Komisije 2473/2022 godine o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište, proizvoda ribarstva i akvakulture … s unutrašnjim tržištem u primjeni čl. 107. i 108. Ugovora o financiranju EU što je u daljnjem tekstu zapravo Fiver uredba koja se stupanjem na snagu od 1. siječnja

Ugovora o funkcioniranju EU koja je prestala važiti. Dodatno u Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu izvršena je nadopuna u odnosu na Prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju i na način da je unesen novi članak kojim se propisuje obveza prilagodbe podzakonskih akata donesenih temeljem čl. 55 sa odredbama novog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu. Uvažavajući izneseno mišljenje Odbora za zakonodavstvo HS-a tekst konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, je nomotehnički uređen kako je predloženo, ali nije bilo moguće prihvatiti brisanje odredbi koje su u .../Govornik se ne razumije./... prestale važiti ili koje su se pokazale nepotrebne u dijelu odgode primjene članka vezanim uz prilagodbu za uvođenjem eura kao službene valute u RH. Tijekom Tijekom rasprave o predmetnim prijedlozima zakona u prvom čitanju u HS-u ukazivano je na potencijalnu opasnost da se možda kasni sa ovim izmjenama i dopunama, što bi se moglo potencijalno negativno odraziti na iskorištenje dostupnih sredstava sektora u ribarstvu i akvakulture u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu gdje možemo slobodno reći da su aktivnosti za korištenje ovih sredstava već započele, a donošenjem ovih zakona je samo jedan korak u procesu stvaranja pretpostavki za ove aktivnosti. Kada se govori o kaznenim odredbama vezanim uz zakonodavstvo u sektoru ribarstva i akvakulture, u nacionalnim zakonodavstvima drugih zemalja članica EU smatramo važnim upozoriti na činjenicu da se radi o specifičnom dijelu nacionalnog zakonodavstva svake pojedine članice EU temeljenom na vlastitim procjenama učinkovitosti i odvraćajućeg djelovanja u počinjenju kaznenih i prekršajnih djela u ovome segmentu zakonodavstva, što je slučaj i kod nas. Kroz raspravu, dano je mišljenje da se zakonskim prijedlozima vezanih uz morsko ribarstvo ide više u smjeru potpune kontrole ribara, a manje u smjeru zadovoljenja konkretnih potreba ribara. Potrebno je naglasiti da je posebna pažnja konstantno posvećuje postizanju ravnoteže između zadovoljenja potreba ribara te prioriteta koji se pred našu zemlju postavljaju u okviru Zajedničke ribarstvene i pomorske politike EU. Kao članica EU u obvezi smo preuzeti pravnu stečevinu koja nas obvezuje na nadzor u cilju sprječavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova koji se prepoznaje kao poseban, poseban opasan za očuvanje ograničenih morskih bioloških resursa, ali na taj način ove resurse čuvamo i za budućnosti te zbog toga se ne radi o represivnom alatu za ribare, već uravnoteženju djelatnosti ribolova s ribolovnim mogućnostima, i to osobito u osjetljivim i danas posebno ugroženim .../Govornik Razmotreni su i svi ostali prijedlozi istaknuti tijekom rasprave u prvom čitanju u HS-u koji su izvan opsega uređenja ovih propisa te ih nije potrebno u ovom uvodnom izlaganju pojedinačno navoditi i obrazlagati. Zahvaljujem.

koliko naše domaće ribare ugrožava uvoz jeftinije ribe iz afričkih i drugih zemalja te bi li se problem plasiranja nekvalitetne ribe iz uvoza kao jadranske, suzbio uvođenjem kontroliranog tržišta ribe, odnosno burza ribe kakve imaju zapadne zemlje? Znamo za neuspjeli pokušaj u Rijeci iza kojeg se još dandanas vuku repovi, zašto kod nas nema takvog sustava i koliko bi on pomogao našim ribarima? Hvala lijepa. **Radin, Hvala lijepa na ovom pitanju. Naravno da je pitanje cijena, uvoza i izvoza ribe nešto što Ministarstvo poljoprivrede kao i cjelokupna Vlada kontinuirano prati. Ono što možemo reći prema podacima da vrijednosno naš sektor ribarstva i akvakulture još uvijek ostvaruje velike, velike, prije svega, prihode, ali isto tako je u porastu, kada govorimo o vrijednosti i količini ribe koja se izvozi. Kada govorimo o tržištu, prije svega, burze ribe, tržište ribe su nešto što mi gledamo kao nešto na što trebaju i sami ribari upozoravati kroz čitav niz mjera i aktivnosti koje su provođenje i u protekom razdoblju, a posebice kroz činjenicu da smo i u proteklom razdoblju za, kroz ovaj fond investirali značajno u iskrcajna mjesta i luke te na taj način omogućavamo i ribarima da kvalitetnije .../Upadica: Hvala./... do, ulaze Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, iz izvješća Odbora za poljoprivredu kad se raspravljalo o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu postavljeno je pitanje u kontekstu kriterija i načina dodjele državne potpore u ribarstvu, zašto se čekalo sa donošenjem operativnog programa sve do danas

poljoprivrede, paralelno je izrađena Strategija razvoja akvakulture, gdje smo na neki način definirali i ciljeve koje želimo postići i mjere koje želimo provoditi kroz sam program za pomorstvo i ribarstvo. Sam program je proveden kroz nekoliko ciklusa usuglašavanja sa zainteresiranom javnošću. Naravno da je i sam proces donošenja programa bio vezan i uz uz potpisivanje i donošenje partnerskog sporazuma jer ovaj program je dio partnerskog sporazuma, drugog dana nakon što je partnerski sporazum potpisan, Ministarstvo poljoprivrede je naš program dostavilo EU komisiji koje, isto tako, relativno brzo, u svega nekoliko mjeseci odobren i sve preduvjeti su stvoreni kako bi se financijska sredstva i dalje .../Govornik se ne razumije./... mogla staviti na raspolaganje našim ribarima i proizvođačima i akvakulturi. Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, dakle trenutno stanje s energentima, poglavito gorivima, dakle i ako bismo zaboravili cijenu i zalihe, ostaje nam ona, ono zapravo što je najvažnije, to je utjecaj na okoliš. Ako uzmemo u obzir dakle količine otpada u akvakulturi i cijene zbrinjavanja tog istog otpada i s druge strane, kompariramo ih sa mogućnosti i prilikama i izazovima dakle, dobivanja biogoriva, poglavito iz algi ili iz drugih drugih vrsti koje dolaze zapravo iz domene akvakulture, dakle riblji otpad i sve .../Govornik se ne razumije./... gdje je Hrvatska na toj mapi, ako dakle u kontekstu mogućnosti i određenih ideja koje netko drugi već realizira, dakle gdje se nalazimo u kontekstu ovoga? Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Tušek, Zdravko** Hvala lijepa. Reći ću da smo u proteklom razdoblju, a isto tako smo i u ovom budućem razdoblju predvidjeli čitav niz mjera koje će omogućit našim korisnicima, prije svega proizvođačima u akvakulturi da ulažu i u dodatne diversificirane mogućnosti. Kada govorimo o ovim novim tehnologijama, algama itd. isto tako takve mogućnosti su prihvatljive. Planirano je da kroz ovakve mjere mogu se sami poduzetnici javljati na ove natječaje, tako da smatramo da ćemo isto tako u narednom razdoblju napraviti značajni iskorak. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, nakon održanih sastanaka na razini EU i to Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo dakle AGRIFISH saznajemo da će predsjedništvo pokrenuti raspravu o reviziji Zajedničke ribarstvene politike EU, što uključuje i zajedničku organizaciju tržišta.

Hvala lijepa. Točno je da je na, na AGRIFISH-u kao ideja postavljena, postavljeno pitanje revizije budućih, budućih politika koje su vezane uz ribarstvo i akvakulturu, prije svega na načelu onom na čemu zapravo i ove politike počivaju, počivaju, a eto pito je pitanje održivog gospodarenja morem, isto tako ribljim stokovima, kao i, kao i mogućnosti koje akvakultura i sve diversificirane djelatnosti donose svemu tome. I u ovom trenutku radi se samo o inicijativi i idejama, u narednim mjesecima će svakako u razgovoru sa ostalim zemljama članicama i razgovoru sa Europskom komisijom znati više kako bi mogli onda procijeniti konkretan utjecaj na naše ribare. (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, Ministarstvo poljoprivrede provelo je istraživanje o potrošnji ribe, morskih plodova i proizvoda iz akvakulture kod hrvatskih građana i podaci koje sam ja uspjela pronaći ustvari pokazuju značajan porast potrošnje ribe po glavi stanovnika u odnosu na 2018.g., tada je bilo 18,6 kg, a 2021.g. 22,9 kg, što je porast od 4,8 kg po glavi stanovnika u Hrvatskoj, mislimo, mislim da to stvarno jest dobar podatak. Znamo da je Vlada RH odlučila poduprijeti besplatne obroke za učenike osnovnih škola, za njih 311 tisuća, pa me zanima hoće li možda Ministarstvo poljoprivrede izdati i neku preporuku da se na jelovniku naših osnovnoškolaca nađu i proizvodi od ribe, dakle iz morskog ribarstva i akvakulture? **Radin, Hvala lijepo. Ovo je svakako pohvalno pitanje i moram, moram konstatirati da prema našim podacima u odnosu na 2018.g. kao što ste i rekli do 2022. sa 18 kg je potrošnja porasla na gotovo 24 kg, što je znatan rast. Kad govorimo o akvakulturi znači sa 2,5 kg po stanovniku imamo potrošnju gotovo 4, To je prije svega rezultat ono naše, politike ove Vlade, aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i svega onog što radimo kako bi poduprli poduzetničko djelovanje i naših ribara i svih poduzetnika koji djeluju u akvakulturi. Kada govorimo o obrocima prije svega jedna od inicijativa upravo uvođenja besplatnih obroka je išla iz Ministarstva poljoprivrede i važno je spomenuti da će naše preporuke ići u smjeru da se i potrošnja ribe na neki način razvija i kod, kod samog školskog uzrasta djece.

(Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, u europskim okvirima Hrvatska je bila jedna od pionira u akvakulturi i stručnjaci iz drugih zemalja dolazili su učiti zapravo o toj akvakulturi. Dok su oni svoje stečeno znanje primjenjivali hrvatska akvakultura je trenutno u konstantnom padu sa izuzetkom uzgoja tune koji imaju, koji bilježe i svoje druge probleme. Moje pitanje glasi gdje smo mi zapravo zakazali i na koji način vi mislite da bi se to trebalo poboljšati? Zdravko** Hvala na, na ovom pitanju. Nažalost ne mogu se složit s vama da smo zakazali u akvakulturi jer upravo pokazatelji koji su izneseni ovdje i u tijeku prvog čitanja i obzirom da ćemo danas o njima razgovarati da imamo kontinuirani rast u odnosu na 2017.g. kada smo imali proizvodnju 17 tisuća tona vrijednosti 100 milijuna kuna, 100 milijuna eura, danas imamo proizvodnju u akvakulturi preko 28 tisuća tona vrijednosti više od 160 milijuna eura. Upravo ti pokazatelji, rast proizvodnje, vrijednost proizvodnje pokazuju da smo na dobrom tragu. Naravno da u određenim segmentima koje su tehnološki zahtjevnije određen je, određene proizvodnje imamo još uvijek prostora, ali upravo i budući program putem kojeg ćemo raspisivati tijekom ove godine već 18 natječaja, omogućit će daljnja ulaganja i u nove tehnologije i inovacije i u ovom sektoru. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, spomenut je program za pomorstvo i ribarstvo 2021.-2027., važan je dio kohezijske politike, on je izdvojen iz zajedničke poljoprivredne i predviđa se niz mjera. Jedna od mjera je svakako očuvanje i obnova biološkog očuvanja staništa odnosno morskog bogatstva, isto tako i ribnjaka na kontinentu. Ali ono što želim pitati u smjeru kako lokalne akcijske grupe u ribarstvu odnosno flagovi putem svojim lokalnih razvojnih strategija zauzimaju središnju ulogu u ovom programu, kako njih vidite, kakvu ulogu će oni imati u daljnjem promicanju i ribarstva, ali i u očuvanju vodnih resursa? **Radin, Hvala lijepa na, na pitanju. Svakako se poseban naglasak i u ovom programskom razdoblju kao i prethodnom stavlja na lokalne akcijske grupe odnosno konkretno FLAG-ove, FLAG-ove u ribarstvu. Moramo priznati i staviti činjenicu da u tom segmentu bili nešto uspješniji na u pomorstvu na odnosno pomorskim dijelovima odnosno na obali. Još uvijek postoji dosta prostora i unatrag nekoliko mjeseci smo obavili intenzivne razgovore kako bi aktivirali više FLAG-ove na kopunu. Jedna od ideja je zapravo da na strukturama koji su izrađeni na LAG-ovima da intenziviramo i rast i razvoj i jaču aktivnost što su zapravo i LAG-ovi ali i inicijatori osnivanja FLAG-ova na kopnu prihvatili. Tako da smo osigurali i financijska sredstva i vjerujemo da ćemo biti u tome uspješniji nego što smo bili dosada. **Radin, Furio nema ga, gubi pravo. Gospodin Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče, u RH je prema podacima trenutno negdje oko 10 tisuća hektara pod ribnjačarskom proizvodnjom, govorim o slatkovodnom ribnjačarstvu odnosno šaranskoj proizvodnji kao glavnoj vrsti Posljednjih godina vidljivo je i povećanje površina, ali isto tako i povećanje proizvodnje, negdje sada je trenutno negdje oko 3 tisuće tona, a samim time i povećanje potrošnje slatkovodne ribe. No, još uvijek smo mi negdje ispod prosjeka EU i svakako da težimo taj prosjek stići. od, u razgovoru sa ribnjačarima jedan od glavnih problema nerentabilnost proizvodnje zbog šteta od kormorana na ribnjacima, pa bez obzira na ove poticaje koje, koje Vlada daje odnosno ministarstvo daje da li se tu može nešto učiniti na neki način da se još tim ljudima pomogne da ta proizvodnja doista bude isplativa odnosno da se na neki način smanje te štete od kormorana. Hvala. Hvala lijepa. Točno je da su kormorani pitanje koje je izazivalo dosta, dosta brige kod proizvođača na šaranskim ribnjacima. Točno je da isto tako je kormoran zaštićen kao autohtona, autohtona vrsta i da radi određene štete. Upravo u dogovoru i razgovorima sa zainteresiranim stranama, posebice sa sektorom, ali isto tako uz znatno zalaganje i političkih struktura, ali isto tako onih koji su interesno povezani kroz obrtničku i gospodarsku komoru Ministarstvo poljoprivrede je pronašlo rješenje tako da smo uveli kompenzacijske mjere koje financiramo kako iz Državnog proračuna tako iz Europskog proračuna. Radi se o 20 milijuna

sad kad smo uveli euro nema više nekakvih tajni. Mi možemo svoje kaznene odredbe uspoređivati s kaznenim odredbama drugih zemalja da otprilike vidimo gdje smo i što smo. I takva je i bila primjedba u provom čitanju ovog zakona. I sad vi ste odgovorili da to zbog različitih stvari nije moguće, a u ovom trenutku, ali bit će moguće kad ćete raditi novo zakonodavstvo kroz 2023. godinu. Ja moram priznati imala sam osjećaj, osjećala sam se dosta blentavo kad sam pročitala to obrazloženje jer sad vam nije moguće, ali će kroz ovu godinu biti moguće. Ili je moguće ili nije moguće, pa vas lijepo molim i ne vidim razloga dakle vi možete neke, ne možete možda sve, ali neke kaznene odredbe usporediti, odabrati dvije ili tri zemlje

pitanje kaznenih odredbi je nešto što spada u domenu nacionalne slobode odnosno mogućnosti da se na nacionalnoj razini te kaznene odredbe, komunicirali kako zapravo te odredbe uspoređujemo sa nekim drugim zemljama. Reći ću samo da smo uspoređivali sa Ciprom, Francuskom, Španjolskom i Italijom i da su naše odredbe unutar okvira koji se isto tako raspoređuju u tim zemljama. Naravno da u tome moramo imati u vidu i odvračajuće koje moraju te kazne imati sprječavanje, sprječavanje eventualnih zlouporaba. Kao što je i najavljeno za morsko ribarsko tijekom ove godine idemo u sveobuhvatne rasprave sa svim zainteresiranim stranama. Tako ćemo predložiti cjelovitu izmjenu ovog propisa gdje ćemo onda još detaljnije proučiti …/Upadica: Hvala lijepa./… Hvala vam lijepa predsjedavajući. Poštovani gospodine Tušek, naravno osim morskog uzgoja odnosno osim uzgoja morske ribe postoji i ovaj slatkovodni uzgoj i u velikom dijelu kontinentalne Hrvatske. Poštovani kolega Šašlin je spomenuo ribnjake i šarane. Da vas upitam postoji još jedna riba vrlo bitna i dio je čak i povijesti sjeverozapadnog dijela Hrvatske i srednje Hrvatske, a to je pastrva. Imate li možda neke planove ili postoje već neki programi gdje i kako vam se mogu eventualno obratiti uzgajivači pastrve i možda pronaći neku pomoć, neka dodatna sredstva za nastavak rada odnosno za poboljšanje uvjeta poslovanja? Hvala na odgovoru. Hvala lijepa. Ministarstvo poljoprivrede, posebice naša uprava za ribarstvo ima kontinuiranu komunikaciju sa svima onima koji djeluju u ovom, u ovom vidu akvakulture odnosno proizvodnje, Bilo je određenih inicijativa za modernizaciju određenih uzgajališta. Isto tako smo predvidjeli i ovim novim programom otvoriti mogućnost da svi oni koji su zainteresirani, koji vide tu poslovnu mogućnost da mogu modernizirati svoje, svoje ribnjake i osigurati si konkurentnost i na tržištu i proizvodnju adekvatno potrebno. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče evo mi smo mediteranska zemlja i svakako trebamo popularizirati more i život uz more, a i zapravo prehranu od mora. U usporedbi sa drugim europskim zemljama mi ne kotiramo visoko, znači Hrvati jedu malo ribe, a trebali bi sigurno konzumirati više. Ono što je pitanje moje za vas, da ribari koji se bave, žele baviti ribare, da imaju sve više nameta. Znači kako znamo da ima u moru sve manje ribe? Oni plaćaju sve veće namete da bi se mogli uopće baviti, baviti ribarstvom. I druga stvar, u čl. 39 imate cijelu lepezu ovaj načina kako kazniti pojedine ribare jer imate vi inspektore koji mogu to sve provoditi, koji mogu napraviti red u hrvatskim vodama? Hvala Hvala lijepa. Kao što smo i u nekoliko navrata i rekli, znači ovi propisi o kojima danas raspravljamo, na neki način moraju odgovoriti na kojima, s kojima se susreću, prije svega naši poduzetnici koji se bave akvakulturom, ali isto tako, posebice ribari koji su isto tako, suočeni sa velikim izazovima s jedne strane, moramo im osigurati samodostatnost, mogućnost da od toga što rade mogu adekvatno živjeti, s druge strane, moramo isto tako, voditi brigu o ekološkim aspektima upravljanja morem i .../Govornik se ne razumije./..., tako da Ministarstvo poljoprivrede je u proteklom razdoblju našlo puno mogućnosti, isto tako, uvelo je puno kompenzacijskih mjera kojima smo na neki način rasteretili naše ribare. Po pitanju .../nerazumljivo/... kaznenih odredbi, inspekcija, moramo reći da u tom segmentu imamo određenih, reći ću, poteškoća, ali smo isto tako na tragu ovog zakona predvidjeli i dodatno jačanje naše inspekcije kako bi uveli .../Upadica: Hvala lijepa./... .../Govornik Zahvaljujem. Voljela bih nešto vas pitati o Malostonskom zaljevu, dakle tamo je, poznato je da je to mjesto gdje imamo preko 90 vrsta školjaka i da je pod zaštitom od '84. Jednako tako, poznata nam je i Strategija održivog razvoja turizma koje je donio ovaj Sabor, a u isto vrijeme nam je poznato da postoje planovi za izgradnju turističkog resorta od 500 ležaja s jedne strane, a s druge strane, centra za gospodarenje otpadom u Lučinom razdolju sa dosta suspektnim ovim ocjenama o zaštiti okoliša. Pa evo, moje pitanje je vrlo jednostavno, kako ćete zaštititi Malostonski zaljev (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Tušek, Zdravko** Prije svega, sve ovo što ste naveli, potencijalno može, svjesni smo činjenice da potencijalno može ugroziti biološku raznolikost u Malostonskom zaljevu. Sve aktivnosti koje je radilo i Ministarstvo poljoprivrede, isto tako što ih radi Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja su usklađene i na taj način ćemo osigurati da ne dođe do eventualnih ovih bojazni o kojima vi ovdje govorite. Hvala lijepa. Nemate više replika za sada. Hvala. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Gđa. Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu. Izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu je u svojstvu matičnog radnog tijela na svojoj 87. sjednici održanoj 8. veljače raspravio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi. Usvajanje oba zakona podržali smo jednoglasno, izvješće imate na stranicama Sabora, ja ću samo se osvrnuti na glavne naglaske sa obje rasprave. Upozoreno je kako se mjera privremene obustave ribolovnih aktivnosti, ali i natječaj za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti moraju pametno planirati, uzimajući pri tome u obzir i moguće smanjenje ribolovnih kvota. Zbog navedenog, ali i nesklada između hrvatskih ribarskih kapaciteta i biologije mora, u obzir treba uzeti i mogućnost ribolova u vanjskim vodama u budućnosti. Zbog toga bi, uzimajući u obzir starost hrvatske flote u okviru mjere trajanja obustave ribolovnih aktivnosti trebali zabraniti rezanje brodova mlađih od 30 godina. U tom smislu veću prednost u bodovanju kod provedbe ove mjere treba dati starijim brodovima jer je ovo prilika za hrvatski ribarski sektor da se riješi starijih brodova, što će utjecati i na sigurnost ribara u budućnosti. Također je upozoreno kako smrznutu ribu kupuju i nakupci od veletrgovaca, istu stavljaju na tržište kao svježu ribu i tu je praksu potrebno zaustaviti jer u nekonkurentski položaj dovodi hrvatske ribare. Obzirom na porast udjela uzgoja morske ribe koji u 2020. g. čini gotovo 28% ukupnog ulova i uzgoja morske ribe, rakova, školjkaša i glavonožaca, dok je 2014. iznosio 11,2%, kao i dobre izvozne rezultate u sektoru ribarstva. Postavljen je upit jesu li na izvozne rezultate više utjecala ulaganja u sektora akvakulture ili u sektor ribarstva. Također je postavljen upit o cjenovnoj pristupačnosti ribe za hrvatske građane i samodostatnosti u sektoru slatkovodnog ribarstva, a imajući u vidu činjenicu da hrvatski ribari tvrde kako oni godinama nisu dizali cijenu ribe. Upozoreno je na velike štete koje kormorani uzrokuju u slatkovodnim ribnjacima, kao i na potrebu snažnijih kontrola stavljanja ribe na tržište, ali i važnost administrativnog rasterećenja ribara. Tu su postavljena i neka pitanja koja se ne odnose na ove zakone, ali su aktualna, kao što je primjerice, problem koji su adresirali ribari na Dunavu ili oni koji se bave tradicijskim ribolovom, obzirom da je predlagatelj dosta detaljno odgovorio na sve naše upite, predlažem da pogledate naša izvješća. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Otvaram raspravu. Najprije klubovi. G. Davor Dretar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, poštovani g. državni tajniče sa suradnikom. Kao što smo nedavno tijekom rasprave o jednoj točki pričali o činjenici da kada želimo kupiti nešto za naše kućne ljubimce, onda u trgovinama namijenjenim tim proizvodima kupujemo travu iz Austrije, pilovinu iz Mađarske i slične stvari koje bi bez ijednog problema mogli ne proizvoditi nego se one ustvari nalaze svugdje oko nas, na jedan način o tome možemo govoriti i iz aspekta i morskog, pa i slatkovodnog ribarenja i ribarstva jer kada obiđete hrvatske trgovine uglavnom ono što tamo možete kupiti od ribljih prerađevina je iz uvoza, kažem uglavnom. Hrvatske srdele ćete rijeko negdje naći u trgovinama, uglavnom neki lanci čak nude silan niz proizvoda prerađevina te iste srdele razne paste, razne salate isto tako vrijedi i za tunjevinu, skušu ili ostalu ribu, ali hrvatske tune nema. Postavljeno je ovdje jedno pitanje ide li ona ustvari sva u Japan, ne znam, ali znam da je ovdje baš nema. Evo ovdje su i kolegice i kolege i mi smo ako se ne varam jučer imali ovdje u saboru tunu za ručak, vjerujte mi da ću se raspitati kod naše službe nabave, ali gotovo sam siguran da nismo jeli hrvatsku tunu u Hrvatskom državnom saboru. Što se tiče priča odnosno problema koje su se ovdje čule tijekom rasprave u prvom čitanju i ovih uvodnih nekoliko replika, hvala lijepa poštovanom državnom tajniku Tušeku obići ću nekoliko uzgajivača pastrva, javit ćemo se hvala vam lijepa jer ljudi imaju i zastarjele pogone i naravno trebali bi osim samog unapređenja proizvodnje dakle kvalitete samih ribogojilišta u ovom slučaju uzgajališta pastrvi podići i svjesnost građana o potrebi većeg konzumiranja ribe, ne samo morske nego i one slatkovodne. Kada govorimo o morskoj ribi, kada govorimo što je evo i poštovana gospođa Petir rekla i o našoj ribarskoj floti, budemo kasnije malo ćemo popričati o burzama ribe. Burze ribe su priča koja je jedno vrijeme bila dosta aktualna i pričalo se da će biti otvorene za početak dvije, a možda u planu i tri na hrvatskoj obali negdje otprilike jedna u Rijeci jedna negdje na području Srednje Dalmacije, jedna negdje na području Juga Hrvatske negdje oko Dubrovnika, ali koliko znamo od toga se do sada nije dogodilo ništa, a pretpostavljam da bi burze ribe bile puno, puno, puno bolji način da ribari plasiraju i eventualni višak proizvoda ili onaj tzv. neželjeni ulov putem tog prodajnog kanala. Uzgajivači školjkaša, da to je istina imaju često problema sa lokalnom upravom radi dodjele dodatnih površina za uzgoj. Moramo biti svjesni da će uskoro donošenjem Zakona o pomorskom dobru mnogi uzgajivači doći u opasnost da njihove površine postanu atraktivne nekoj drugoj vrsti ulagača, pa i tu treba isto razmišljati da ih se zaštiti i na taj način kvalitetnim i dugoročnijim koncesijskim ugovorima. Spomenuli smo ovdje i sportsko ribolovstvo i ono što često ovdje govori, sada ga nažalost nema ovdje poštovani zastupnik Pavliček, budući da na njegovom području, a i na našem možemo tako reći cijele Sjeverozapadne Hrvatske jest sportsko slatkovodno ribolovstvo vrlo popularno ljudi kak bi se reklo ide u ribičiju i ono što je stvarno, neću reći baš problem, ja razumijem pokušaj da se ljude na neki način stavi i u sustav je aplikacija Uprave ribarstva pod imenom mRibic u koju onda dakle na svojem pametnom telefonu osoba koja dolazi na vodu kako se to kaže, dakle ide pecati prvo naravno unosi unutra svoj broj ribolovne dozvole, pa naravno prvo instalira aplikaciju pod uvjetom da ima pametni telefon i pod uvjetom da na mjestu gdje ide pecati postoji Internet veza. Te su dvije stvari najbitnije da bi se aplikacija mRibic bumo pogledali hvala. Dakle ima tu nekih problema samo bi eto to još malo htio naglasiti. Što se tiče akvakulture spomenuli smo mnoge njene aspekte, ali iz aspekta promjene prehrambenih navika, nije ponekad ne možemo mijenjati prehrambene navike samo vlastitom voljom, ponekad se naše prehrambene navike mijenjaju sukladno vremenima u kojima se nalazimo, pa se tako već dugi niz godina koriste i alge kako u ljudskoj prehrani tako i farmaciji, pa pretpostavljam da bi i tu trebalo dobro razmisliti i pronaći isto tako neke dobre programe, dobre projekte da se i tim tvrtkama omogući bolji gospodarski rast odnosno bolji uvjeti poslovanja. Što se tiče Kluba zastupnika Domovinskog pokreta mi ćemo podržati ove zakonske izmjene u nadi naravno da cijelom tom sektoru dolaze bolji dani. Hvala. Hvala i vama. Hrvatski sabor je dovoljno ne treba reći Hrvatski državni sabor, to je prošao je. Gospođa Ban Vlahek Klub zastupnika SDP-a. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ribarstvo je grana gospodarstva od koje u svijetu direktno ovisi na milijune ljudi, a u Hrvatskoj više od 6.000 ljudi. Ukoliko želimo biti zemlja u kojoj je ribarstvo ne samo tradicija već i snažna gospodarska grana za ekonomsku sigurnost budućim generacijama, nužno je promijeniti dosadašnje principe upravljanja. Jedinstvena pozicija hrvatske obale Jadranskog mora i članstva RH u EU komparativne su prednosti našeg ribarstva da bude bitan čimbenik ne samo opstanka nego i razvoja priobalnih zajednica u dugoročnom smislu. Situacija u ribarstvu već je tri godine više nego zabrinjavajuća, prvo zbog kraha tržišta uslijed pandemije, a prošle godine i zbog dramatičnog rasta cijene goriva. Obrazloženje predlagatelja o razlozima neprihvaćanja primjedbi, prijedloga i mišljenja koje smo iznijeli u prvom čitanju na oba zakona, navodeći činjenicu da se kasni s donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o akvakulturi i Zakona o morskom ribarstvu, da je prihvaćanjem Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko

Istovremeno kolegi zastupniku koji je izrazio bojazan da se dostupna sredstva neće iskoristiti predlagatelj odgovara. Kako bi se što je ranije sektoru ribarstva i akvakulture omogućila dostupnost sredstva koja su nam na raspolaganju u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i nacionalnog proračuna za razdoblje do 2021. do 2027. godine ključno je donijeti predloženi zakonski prijedlog kojim će se steći uvjeti za donošenje akata nužnih za početak provedbe od strane Europske komisije prihvaćenog Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027. Nisu li ova dva odgovora u kontradikciji? Ne priznaje li ministarstvo bar neposredno da kasni sa donošenjem zakona i da je vjerojatnost da će iskorištenost europskih sredstava i ovdje biti slaba kao i u mnogim drugim slučajevima. Također, Europska komisija je prije 2 dana donijela paket mjera za poboljšanje održivosti i otpornosti sektora ribarstva i akvakulture u EU do 2050., a mi smo tek na 2027. godini. Treba dodati da će ministarstvo pravilnike potrebe za provedbu programa donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Po slobodnoj procjeni prvi natječaji mogli bi biti raspisani do kraja ove godine dok bi prva financijska sredstava ribari mogli dobiti sredinom 2024. godine i to to ako bude sve u redu. Ovdje postoji još jedna nedoumica. Naime, Uredba 1139/2021 u kojoj se govori o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dokle god nisu zakoni koji su sada u drugom čitanju stupili na snagu nije službeno unijeta u nacionalno zakonodavstvo. I bez obzira na nepostojanje zakonske obveze 20. prosinca 2022. raspisan je javni poziv za sudjelovanje u mjera, u mjeri trajnog prestanka ribolovne aktivnosti za 2022.-2023. godinu. U predmetu javnog poziva navodi se kako se zainteresirane poziva na sudjelovanje u okviru programa za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. s time da napominjem, kojeg Vlada još nije donijela, te na Uredbu 1139/2021 koja nije još preuzeta u nacionalno zakonodavstvo. Pitam se kako je to moguće. Predlagatelj dalje objašnjava kako će novi pravilnici koji će se donositi biti vezani s dinamikom provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. do 2027., a u ovom trenutku su u pripremi pravilnici koji se odnose na provedbu privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti koji je prioritetno usmjeren na očuvanje biološkog potencijala Jadranskog mora, te pravilnik koji se odnosi na provedbu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti kojoj je cilj uklanjanje dijela zastarjele ribarske flote u segmentu ribolova koji je u neravnoteži smanjenja emisija stakleničkih plinova takvih plovila što doprinosi dekarbonizaciji sektora i borbi protiv nepovoljnih Nije li čudno da su nam prioriteti prestanak, privremeni ili trajni ribolovne aktivnosti umjesto mjere koje će npr. ojačati ribarske zajednice ili prerada i opskrba proizvodima ribarstva i akvakulture. Dozvolite da vam ne vjerujemo da se kao što kažete prilikom kreiranja mjera i mogućnosti prijava na iste u kontekstu potpora za morsko ribarstvo posebna pažnja pridodaje malim ribarima jer koliku važnost ministarstvo daje malim proizvođačima vidi se najbolje iz indikativnog plana natječaja za 2023. godinu koji je nedavno objavljen. Mjere koje bi mogle potaknuti mlade i male da se nastave baviti ovom aktivnošću predviđene su tek za kraj godine u studenom i prosincu, a isto i sa sredstvima iz ruralnog razvoja. Prema tom planu natječaj za potpore malim poljoprivrednicima planiran je tek u četvrtom kvartalu ove godine. Ako se uzme u obzir da je zadnji natječaj za tu vrlo popularnu mjeru raspisan krajem 2021. i da će novi natječaj u najboljem slučaju biti realiziran krajem 2024. onda nam je jasna i politika i briga nadležnih za male poljoprivrednike i male ribare, čuvare ruralnih sredina i tradicije. Također moram još jednom naglasiti problem slatkovodnog ribarstva. U posljednjih 5 godina Hrvatska ima pad proizvodnje u slatkovodnom ribarstvu. Unatoč, uzroci tome su zapuštenost ribnjaka od '90.-ih godina, gubitak tradicionalnih prodajnih kanala posebno izvoznih, privatizacijski procesi koji nisu nisu dali očekivane rezultate, prenamjena ribnjaka u sportsko-ribolovne itd. Navedena negativna kretanja pokazuju da probleme treba početi rješavati kako bi ova proizvodnja opet bila značajni čimbenik u hrvatskom gospodarstvu, a sve preduvjete za to imamo. Važno je naglasiti da slatkovodno ribarstvo osim gospodarskog značaja ima i važan doprinosu razvoju ruralnog područja. To se odnosi prije svega na zapošljavanje lokalnog stanovništva, ali i razvoj ugostiteljsko turističke ponude ruralnih područja i razvoju seoskog turizma. Svakako treba računati i na izrazit ekološki značaj slatkovodnog ribarstva, na očuvanju biološke raznolikosti jer su ribnjaci značajna staništa za brojne zaštićene divlje vrste, prvenstveno ptice, a kao područje velike prirodne vrijednosti nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000. Kako bi se vrati značaj slatkovodnog ribarstva treba što prije uništene ili zapuštene ribnjake obnovit za proizvodnju i to prvenstveno sredstvima iz EU fondova, ali i države. Dodatno potrebno je poticati preradu ribe, a prerađenu plasirati kroz turizam i povećati izvoz jer kao što sam rekla potencijala imamo. Dakle, puno je mogućnosti u unapređenju ovog područja naročito slatkovodnog ribarstva. Imamo sve prednosti da ponovno budemo europska velesila, ali puno je to, tu posla pred nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede. Stoga apel ministarstvu izađite na teren, razgovarajte s ribarima, razgovarajte s proizvođačima ribe i u kontinentalnoj Hrvatskoj, vidite što im treba i kako im pomoći, radi njih ste ovdje i dajte jednom konačno poslušajte struku. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Anka Mrak Taritaš, Klub zastupnika Centra i GLAS-a.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o aquakulturi. Bilo kojim prijedlozima izmjene i dopune zakona ili novom zakonu mislim da treba pristupiti sa dva aspekta. Jedan aspekt je onaj formalni dio zakona, drugi aspekt je ono što sadržaj treba biti. Za ovaj formalni dio uvijek očekujemo da je sve posloženo kako treba, a o sadržajnom naravno da mi kao saborski zastupnici sebi nekako dopuštamo, ali to nam je i obaveza i zadaća da idemo puno šire u materiju nego što je sama materija ili novog zakona ili izmjene i dopune. Tako ću i ja, ovaj formalni dio dakle usklađujemo se sa direktivama EU odlično. U brdu zakonodavstva mi se usklađujemo sa direktivama EU, stavit ćemo onu kvačicu ili duplu kvačicu i reći napravili smo izmjenu i dopunu, uskladili smo se i što dalje. Ja često imam osjećaj znate ono selo gori a baba se češlja. Mi uredno to stavimo u zakonodavstvo, rekli smo da smo stavili, a što na terenu je, koji su koji su pomaci, da li zaista se u suštini, u struci osjeti pomak to nas malo manje zanima, to nema veze to će se baviti netko drugi. Druga stvar je da u zakonodavstvu sve više, ispričavam se, sve više vidimo da imamo pravilnika. Sve ono što ne možemo riješiti zakonom mi to prebacimo u pravilnik, pa će riješiti neki drugi put. Ali ono što je još važnije je zgodno jer to ne vidi Parlament, pa će to biti u nekom drugom koraku, neki drugi put, em ne vidi Parlament, em uvijek u provedbi onda kažemo nema veze, ne možemo, moramo čekati pravilnik i to jednostavno nije dobro. Sa zakonom uvijek trebate imati i set pripremljenih pravilnika da bi to bilo na odgovarajući način pospremljeno. Nisam slučajno, namjerno sam i u prvom čitanju i u replici i sad ponavljam, uvođenje eura je za mene jedna stvar koja je puno šira od samog eura. I kroz uvođenje eura možete sebi kao zemlju uspoređivati sa drugim zemljama u svim pogledima, uspoređujete se po cijenama koje su u trgovinama, uspoređujete se prema plaći, pa možete jednostavno usporediti plaću, možete usporediti i plaće saborskih zastupnika da vidimo gdje smo u odnosu na neke druge parlamente. Ali možete usporediti i kazne da vidite, dakle kazne ne trebaju i apsolutno se protivim onim drakonskim kaznama jer one su neprovedive i ne služe za nikog. Ali da se uopće usporedimo sa drugim zemljama i da vidimo gdje smo mi to u odnosu na druge zemlje, ali to treba gledati i u kontekst i primanja i svega ostalog. Naravno odgovor je bilo da to sad nije moguće, da se uspoređivalo ali bit će u nekom drugom koraku. I sad dolazimo do onog što je suština jednog zakona. Dakle, nije ja neću reći nikakvu novost, koristim podatke koji su podaci na stranicama ministarstva nadležnog. Prema tome, koristimo ono s čim svi baratamo. To je da se je gospodarski i mali obalni ribolov smanjio za 1170 ribara u razdoblju od desetak godina. Dakle, to je podaci do negdje kraj 2000., dakle u desetak godina. Neću nikakvu novost da svaki put kad je problem energenata ribare čujemo sa problemom koji je. Neću reći nikakvu novost, ali valja ju ponoviti i valja znati cijeli onaj problem koji smo imali u kontekstu ribara koji ribare u Savudrijskoj vali ako tamo se više još ima što izribariti i kazne koje su dobili od susjedne države koji su enormni. Te kazne se računaju stotinjak tisuća eura. Ja uopće ne znam što se s tim kaznama, to smo u par navrata i pitali ministricu i sve ostalo što je rezultat tih kazni. Ali imamo još jedan ogroman problem, a to je starost ribolovne flote koju imamo, dakle starost tih brodova. Ti brodovi traže zaista u smislu nekakve obnove znatno veće ulaganje. Naši ribari kažu kad se susretnu negdje sa talijanskim ribarima, dakle u nekakvim, na nekakvim pozicijama koje su dalje od obalu da se osjećaju sramotno u odnosu na to s čim oni love i s čim mi lovimo. Dakle, tu ima niz problema koji se otvara. Neću reći nikakvu novost koja je. Ono što ću reći vezano uz aquakulturu. Kad je riječ o aquakulturi to je zaista jedan pomak, jedan iskorak i o tome treba voditi računa. Ali ono što treba voditi računa je i u smislu kad se planiraju prostorni planovi, da se pažljivo planiraju lokacije na kojim se razvija aquakultura i to u kontekstu mi smo tu imali dosta žestoku raspravu o pomorskom dobru. Kad je prvi put, kad se uopće krenula planirati aquakultura nadležno ribarstvo se relativno malo uključilo, a onda je kroz prostorne planove pogotovo na obali nitko nije želio planirati aquakulturu sa idejom da ne može onda uz to planirati nekakve plaže, nekakve turističke sadržaje, da to nije kompatibilno jedno s drugim. Ali mi zaista imamo prostor koji trpi sve i koji trpi jedan i drugi način i jednu i drugu djelatnost. I ono što sad, dakle mi 2023. raspravljamo i govorimo o programima i o potporama i ono što imamo do 2027. Evropa raspravlja ne do 2030., nego do 2050. Ali ono što trebamo voditi računa i što mi čvrsto žmirimo na činjenici da su klimatske promjene činjenica, da se mi moramo ne samo kroz svoje zakonodavstvo nego kroz svoj način promišljanja, kroz sve neke odluke, kroz sve neke stvari prilagoditi prilagoditi klimatskim promjenama jer one su činjenica. Biljni i životinjski svijet će se ići prilagođavati. Stvari su pogledajte slike venecijanskih kanala bez vode. Dakle, oseke koja je strašna i koja je, ja sam nedavno gledala i jedan prilog o o izlovu školjki gdje je takva velika oseka tamo na zadarskom području, takva velika oseka da je nivo vode do koljena ili ne znam otprilike možete hodati i loviti školjke. klimatske, ono što je istina, da su klimatske promjene činjenica, da bi se mi na to trebali prilagođavati, da bi se s tim trebali prilagođavati u pojedinim programa, strategijama i ostalim, a to zapravo da ne činimo. Ono što zaključno hoću reći, kad gledate, imate izmjene i dopune zakona, usklađenje s direktivom EU i to je tehnički okej, ali je suštinski i ono što imate suštinski problem je znatno veći s kojim bi se trebali suočiti i tome voditi računa, a mi nekako ono, drž' vodu dok majstori odu, vodimo računa da u ovom trenutku sve bude popeglano što je, a što bude, bit će. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Hvala vama. G. Jure Brkan zastupat će stavove HDZ-a o ovim zakonima. Prijedlozima zakona. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče s kolegama. Kolegice i kolege zastupnici, evo danas objedinjeno raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi i Konačnom prijedlogu zakona o izmjena i dopuna Zakona o morskom ribarstvu. 2. prosinca prošle godine raspravljali smo o ovim izmjenama zakona u prvom čitanju, predlagač je od prvog čitanja do konačnog napravio nekoliko promjena u prijedlozima zakona. Također je usvojio i određene promjene koje su predložene na odborima i tijekom rasprave na plenarnoj sjednici. Zakonom o akvakulturi uređuje se provedba Zajedničke ribarstvene politike EU u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, načini i uvjeti obavljanja djelatnosti akvakulture, nadležna tijela za provedbu potpore u akvakulturi i uređenju tržišta, nadzori i kontrola, kao i druga pitanja bitna za akvakulturu. Glavni razlog donošenja izmjena zakona je osiguravanje pretpostavki za donošenje programskih dokumenata radi ostvarivana potpore u akvakulturi iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Izmjenama zakona će se uskladiti izrada srednjoročnog plana strateškoga planiranja po pitanju akvakulture u skladu s propisom koji su uređuje područje sustava strateškog planiranja i upravljanja. Također je potrebno izmijeniti određene odredbe zakona radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva o uvođenju eura kao službene valute u RH. Važno Važno je napomenuti da je Odbor za poljoprivredu predstavnik predlagatelja istaknuo kako su na dobre rezultate sektora akvakulture najveći utjecaj imale mjere Zajedničke ribarstvene politike za koje je do sada isplaćeno oko 1,6 milijardi kuna od ukupno ugovorenih 2,6 milijardi kuna. U vrijeme Covid krize isplaćeno je više od 200 milijuna kuna za razne mjere potpore sektora. 75 milijuna kuna isplaćeno je tijekom 2022. g. za reguliranje poremećaja na tržištu. Uštedom sredstava i izmjenom programa za ribarstvo i akvakulturu osigurano je dodatnih 350 milijuna kuna, samo za sektor akvakulture, preradu i pristup tržištu, ukupno je isplaćeno više od 400 milijuna kuna, što je doprinijelo stabilnosti i rastu sektora. Potrošnja ribe kontinuirano raste pa ista 2018. g. iznosila 2,5 kilograma po glavni stanovnika, a 2021. ovaj broj je porastao na 3,2 kilograma po stanovniku. Također, u raspravu kod, u Odboru za poljoprivredu spomenulo se i da je, da raste cijena proizvoda iz akvakulture, ali to je jednostavno zato jer i ulazne troškovi u uzgoju rastu, pa samim time raste i cijena konačnog proizvoda. U Zakonu o morskom ribarstvu se uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike EU te se utvrđuju nadležna tijela, njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja, izvješćivanja Europske komisije te prekršajne odredbe. Zakonom se na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike, načini gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, načini i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s njima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, kao i druga pitanja bitna za morsko gospodarstvo. Propisuju se i odredbe vezano za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u ribarstvu ili međunarodnih projekata kojima se doprinosi postizanju ciljeva ribarstvene politike na nacionalnoj razini. Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila, kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ribolov i uzgoj u ribolovnom moru RH te na sudionike postupka stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i provedbe potpora u ribarstvu na teritoriju RH. Također, zakon Također, zakon se primjenjuje na sva ribarstva plovila pod zastavom RH kada ona obavljaju ribolov izvan ribolovnog mora RH. Uz ministarstvo koje je nadležno za provedbu uredbi tj. akata EU, za provedbu ovoga Zakona, nadležni su i ministarstvo nadležno za financije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Državni inspektorat te ministarstvo nadležno za obranu, svatko u svom djelokrugu. Glavni razlozi donošenja ovih izmjena i dopuna zakona su usklađivanje zakona sa trenutno važećom pravnom stečevinom EU kroz ažuriranje popisa propisa EU koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom, kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage te pružanjem dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova namijenjenih ribarstvu. Ovim aktom će se osigurati prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenje eura kao službene valute u RH, a kako bi se osigurala prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH potrebno je izmijeniti te propisati iznose u eurima za iznos prekršajnih odredbi. Predloženim se zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu europske uredbe u dijelu koji se odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva, kao i Uredbe o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Uredbe o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i uredbe o određenim odredbama za ribu u području Sporazuma o osnivanju opće komisije za ribarstvo Sredozemlja. Predloženim zakonom se rješava pitanje donošenja i provedbe mjera potpore u okviru novog programa za ribarstvo i aquakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Ranije smo čuli da se ovaj program počeo izrađivati U biti nakon što je Europska komisija dala svoje dokumente. Predloženim se zakonom osiguravaju pretpostavke pokretanja postupka provedbe potpore u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, te pretpostavke za donošenje Pravilnika o provedbi provedbi potpora koje se provode na temelju Uredbe broj EU2021/1139, te se ocjenjuje da će se predloženim propisom omogućiti i staviti na raspolaganje sredstva potpore za sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i aquakulturu. Predlagatelj je u pripremi konačnog prijedloga zakona u odnosu na prijedlog zakona izvršio određene izmjene u tekstu prijedloga zakona i to zbog uočene potrebe propisivanja u prijelaznim odredbama, obaveze i roka usklađivanja pravilnika iz članka 3. kojima se mijenja članak 55. s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Stoga je prijelaznim i završnim odredbama konačnog prijedloga zakona dodan novi članak 11. kojim se propisuje ova obaveza. Dodatno zbog potrebe usklađivanja sa novom pravnom stečevinom EU po pitanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i aquakulture spojivim sa unutrašnjim tržište u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU izvršena je dorada u člancima prvome i trećem. Važno je napomenuti da je Odboru za poljoprivredu predstavnik predlagatelja istaknuo da je vrijednost ulova u 2017. godini iznosila 49 milijuna eura, a u 2022. godini preliminarni podaci pokazuju vrijednost od 62 milijuna eura. Znači izrazito povećanje. Zbog stanja stokova cilj Ministarstva poljoprivrede je postići što bolju vrijednost ulova i što održiviji ribolov. Po količini ulova u 2020. godini Hrvatska se nalazi na drugom mjestu u Mediteranu, a primjetan je rast bruto dodane vrijednosti u hrvatskom ribarstvu za 19%. Prosječna starost hrvatske ribarske flote je 39 godina što je slično kao i u drugim mediteranskim zemljama. Svi ovi podaci koje smo dobili od predlagatelja, od Ministarstva poljoprivrede govore da izmjene i dopune ova oba zakona i o aquakulturi i o morskom ribarstvu u biti su samo jedan jedan korak u očuvanju i proširenju i napretku čitavog segmenta aquakulture u Republici Hrvatskoj, a isto tako i očuvanju, napretku našega morskoga ribarstva. Činjenice su da morsko ribarstvo traži stalno ulaganje, ali i činjenicu isto tako da i održivost prirodnih staništa i čistoća Jadranskog mora od kojeg opet naša druga grana gospodarstvo, turizam najviše ima koristi. Moraju se uskladiti jedno s drugim, stoga naša želja možda sviju da količina ribe bude što veća i dostupna svim građanima Republike Hrvatske. Ne smije se bazirati prvenstveno na izlovu te ribe iz Jadranskog mora. S druge strane u aquakulturi moramo biti svjesni kao što je malo prije netko spominjao da lokalne politike nemaju veze sa politikama uzgoja ribe i poljoprivrede. Moramo bit svjesni da na Jadranskoj obali primarni resurs je čisto i očuvano obala i Jadransko more. Stoga ako neke jedinice lokalne samouprave ne žele imati ribogojilišta mora se to shvatiti, jer oni jednostavno žive od turizma, ne žive od uzgoja i prerade ribe. I jedan balans kojega Ministarstvo poljoprivrede radi, ažurnim i aktivnim usklađivanjem zakonskih propisa s tim je nešto što svakako treba podržati. I ja vjerujem da će ovo isto kao i na odborima proći jednoglasno. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite.

radi ostvarivanja potpore u aquakulturi iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i aquakulturu koji je uspostavljen uredbom EU 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i aquakulturu. Govoreći o stanju i mogućnostima aquakulture u Hrvatskoj važno je istaknuti da je u svjetskim razmjerima ulov u ribarstvu već prije tri desetljeća dosegao svoj maksimum. S druge strane zamjećuje se kontinuirani porast od otprilike 8% godišnje aquakulture i to u posljednjih 40 godina. Razlog tome je povećana potražnja za ribom i ribljim proizvodima, te nemogućnost ulova da zadovolji tu potrebu. Aquakultura podrazumijeva uzgoj vodenih organizama, dakle uključujući ribe, rakove, školjkaše i alge pod kontroliranim uvjetima, odnosno aktivnosti koje su potrebne za postizanje proizvodnje organizama korisnih čovjeku. U europskim okvirima Hrvatska je bila je jedan od pionira u aquakulturi. Stručnjaci iz drugih zemalja dolazili su u Hrvatsku učiti o aquakulturi. Dok su oni svoje stečeno znanje primijenili hrvatska aquakultura je u konstantnom padu s izuzetkom uzgoja tune koji bilježi druge probleme. Hrvatska aquakultura može se podijeliti na slatkovodnu i morsku. U uzgoju slatkovodnih vrsta riba razlikujemo uzgoj onih toplovodnih vrsta i hladnovodnih Uzgoj toplovodnih vrsta podrazumijeva uzgoj šarana u monokulturi ili polikulturi s drugim vrstama kao što su bijeli amur, sivi i bijeli glavaš, som, smuđ, štuka i linjak. Hladnokrvni odnosno hladnovodni uzgoj se prvenstveno odnosi na uzgoj kalifornijske pastrve i manjim dijelom potočne pastrve. Marikultura za budućnost nam nalaže nužnost povećanja malih obiteljskih farmi za uzgoj, zatim mogućnosti povoljnih sredstava za investicije i obrtnih sredstava, usklađivanje prostornih planova, te razvoj usmjeriti u izgradnju novih mrjestilišta. Zatim povećanje domaće potrošnje ribe i školjaka iz uzgoja kroz marketinške kampanje, i zatim plasman proizvoda iz marikulture u turizmu kao osnovnoj grani razvoja ove djelatnosti. Slatkovodni uzgoj zahtjeva povećanje proizvodnih kapaciteta na toplo vodnim ribnjačarstvima. Mogućnosti plasmana proizvoda iz slatkovodnog ribarstva su velike pogotovo kod hladno vodnih vrsta s obzirom na izrazitu negativnu izvoznu uvoznu bilancu. Naravno da je plasman gotovih i polugotovih proizvoda u ovom segmentu izrazito bitan obzirom na današnje suvremeno društvo i njegove prehrambene navike. Opasnosti koje nam na ovom području prijete. Dakle, akvakultura može biti štetnija po okoliš nego iskorištavanje divlje ribe kroz izlog ako se promatra na lokalnoj razini. Naravno da ima manji utjecaj gledajući globalno, dakle po proizvedenom kilogramu. Utjecaji na lokalnoj razini prvenstveno odnose se na opasnosti s kojima se suočavamo, a to je zbrinjavanje otpada za uzgoj tržišno interesantnih riba kao hrana koriste se druge ribe. Tu je onda i problem korištenja antibiotika. Zatim uzgojenih vrsta na divlje populacije. Unatoč svim tim problemima istraživanja i napredak u komercijalnoj prehrani tijekom zadnja dva desetljeća smanjili su ipak ove probleme. Glavni razlozi izmjena Zakona o morskom ribarstvu su kako iznosi predlagatelj usklađivanje s trenutno važećim pravnom stečevinom EU kroz ažuriranje popisa propisa EU koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage te pružanje dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova Govoreći o morskom ribarstvu između ostalog od kolega saznajemo kako je u vrijeme turističke sezone primjetan trend odmrzavanja ribe i stavljanja iste na tržište kao svježe ribe čime se narušava sigurnost potrošača, a hrvatski ribari se dovode u nepovoljan konkurentski položaj. Ovaj problem mogao bi se suzbiti povećanim brojem kontrola od strane samog inspektorata. U pripremi je i nova dugoročna i iznimno značajna uredba o obnovi prirode koja bi među ostalim trebala osigurati stabilnu populaciju morskih organizama, a time i dugoročno održiv ribolov što pozdravlja i dobar dio samih ribara. Hrvatsko ribarstvo već se četvrtu godinu za redom suočava s krizom prvo zbog pandemije Covid-19 i lockdowna tijekom kojih su bili zatvarani restorani, a i turističke 2020. i 2021. nisu bile na razini onih prethodnih uz smanjenu potražnju za izvozom, a od prošle godine zbog enormnog rasta cijena goriva i svih drugih troškova. Mnogi su ribari zbog toga tijekom prošle godine bili dovedeni na rub egzistencije no primjenom mjera EU i Ministarstva poljoprivrede za poticaje ribarstvu kao i kakvom takvom stabilizacijom cijena goriva u zadnje vrijeme stvari su se donekle popravile iako su još uvijek daleko od dobrih. Ljudi su u strahu zbog cijena goriva, naprosto im nije isplativo više baviti se ribolovom jer je preskupo izaći na brod kako kažu. Zasad su neke od kompenzacijskih mjera polučile pozitivne rezultate, ali i dobar dio naših ljudi nije se vratio u ribolovstvo i pitanje je hoće li uopće. Država je tu trebala i mogla napraviti više smatraju ribari. Gubitak flore i faune diljem Europe nastavlja se zabrinjavajućom brzinom, a glavni razlog je i dalje ljudski faktor uz sve brže klimatske klimatske promjene. Nova ambiciozna uredba o obnovi prirode naslanja se na Europsku strategiju o bioraznolikosti za 2030. kojoj je glavni cilj zaštititi 30% šuma i mora unutar EU. Postavljeni ciljevi obnove prirode bit će pravno obvezujući za sve države članice. Što se tiče konkretno Hrvatske treba nastaviti inzistirati da se u Jadranskom moru proširi mreža područja ograničenog ribolova po uzoru na područje Jabučke kotline. To područje je dokaz kako mjere utječu na brzinu oporavka morskog ekosustava ako se pokaže volja. Dakle, broj oslića, broj kozica, škampi narastao je čak 2 do 3 puta u odnosu na prijašnje stanje. Zahvaljujem.

evo manje-više je sve rečeno o dva prijedloga zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi u drugom čitanju. Vidim da se danas reciklira sve ono što smo i prvi put razgovarali uz neke još izmjene. I što se tiče samog zakona i tog tehničkog dijela usklađivanja europskom direktivom mislim da se tu nema šta puno reći, ali mi moramo danas sagledati u biti gdje smo danas u akvakulturi i gdje smo danas u morskom ribarstvu. kad s jedne strane pogledate što često komuniciram sva ta ulaganja u poljoprivredu, u konkretno u ovom dijelu i u akvakulturu i u pomoć ribarima s jedne strane uvijek se priča pomoć od toliko miliona kuna, toliko stotina tisuća eura, a kad pogledamo neki rezime s druge strane mi smo još danas na 3 do 4 kilograma potrošnje ribe po, po stanovniku, što je po meni poražavajuće tragično. Kad bi se izbacile službene kartice na račun države i privatnih korporacija to bi, to bi palo možda na 1,5 kilogram po glavi stanovnika. I to je dokaz da ribe nema jer da ribe ima i da su tržnice pune ribe onda sigurno bi i ta cijena bila manja kao šta se i dogodilo sa svim veletržnicama koje su se otvorile gdje su se potrošili ogromni novci i razgovaralo se o burzama i prodaji ribe na veliko i onda smo došli u situaciju da ti objekti stojiju prazno jer praktički nema dovoljne količine ribe da izađe na jednu veletržnicu i da neko može doći za neku normalnu cijenu to kupiti. U koroni se vidio taj poremećaj kad je bilo sve skupa zatvoreno, kad su se zatvorili restorani da se moglo naći i kod ribara ribe na, za puno manju cijenu što, što se može reći da ipak cjelokupni taj ulov ribe jel' to putem stvarnog ulova ili uzgoja u aquakulturi je vezan za manje-više za restorane što znači da ribe nema dovoljno, a ribe nema dovoljno zato je iz dva razloga. Jedan je što je u Jadranu na žalost sve manje i manje ribe, a drugi je razlog što jednostavno cijena te ribe nije pristupna nit je mogu ljudi sa današnjim plaćama kupovati. S druge strane treba se pozdraviti svako ulaganje pa tako i pomoć ribarima i pomoć aquakulturi, ali kad pogledamo rezime nije se još uvijek riješilo za, govorim za morsko ribarstvo nisu se riješile te lučice i to ljeti imamo ogromne probleme. S jedne strane imaš ribara

izgradnja lučica neki bi prioritet bio za te ribare. S druge strane kad pogledamo ribolovnu flotu i kako to sve skupa izgleda uz uz sva poboljšanja to još uvijek nije niti dva koplja do talijanskih ribara. Prema tome, puno je tu posla, ali bojim se da ćemo ostati na tome da ćemo samo pričati o novcima koje smo ulagali, a da će bilanca biti da je svake godine sve manje ribara i da nam je flota sve manja. Kad bi sad pogledali koliko profesionalnih ribara ima na cijelom Jadranu bi se iznenadili, iz godine u godinu to pada, a opet s druge strane i to dodjeljivanje tih povlastica i sve skupa je još uvijek ostalo u nekoj sivoj zoni. Što se tiče same aquakulture to treba pozdraviti i mislim da je kolega dobro rekao da tu treba naći neki balans između između samog turizma i aquakulture uzgoja te ribe, da tu treba naći neki balans i da svak gleda iz svog stanovišta, stajališta. Načelnik i gradonačelnik gleda iz svog nekog, ribar gleda iz svog, ali da se to sustavno godinama radilo, onda bi mi to sve skupa nekako u nekim etapama prešli, a ovako uvijek imamo s jedne strane predlagatelja, tj. ministarstvo koje će izaći sa velikim brojevima, sa velikim zalaganjem, sa velikim novcima, onda pogledate onu nedjeljom emisiju Plodovi zemlje onda nećeš čuti ni jednoga ribara da je nešto pohvalio, nego uvijek je to, problemi su tu, problemi su tu, problemi su tu. I stvarno kad bi vi izašli sa tim ribarima onda bi vidjeli da to što mi tu pričamo čak je i smiješno pričati, ono jedino dobro u ovoj raspravi što je objedinjena jedna i druga točka pa da to čim prije prođe. Jer pričaju većinom ljudi o moru i o ribaru koji nit su nikad bili na moru, niti su ikad ribarili niti znaju što je to. A s druge strane i cijela poljoprivreda pa u to na žalost ribarstvo se svelo koliko se potrošilo novaca, a plan do 2027., a plan do 2028. a mi od tih silnih planova silnih novaca imamo šta? Da smo zatvorili šećerane, da Petrokemija ne radi, da praktički uvozom, da sad puknemo te brojeve da izvadimo kakva nam je bilanca uvozna izvozna, da smo Slavoniju praktički devastirali. Čak imam neku sumnju da se to planski radi godinama jer praktički vrijedni Slavonci su iselili vani, zemlja stoji prazna pa nije sigurno. je raditi negdje u Irskoj kao konobar ili na svom gospodarstvu se bavit poljoprivredom. Prema tome, ubili smo tu poljoprivredu upravo sa tim velikim ulaganjem, velika se roba prodala, mnogi su zaradili a po meni poljoprivrednici najmanje. Što se tiče da se vratim na to morsko ribarstvo imamo i primjer iz Nacionalnog parka Mljet gdje ljudi koji žive u nacionalnom parku ne mogu bacit ulicu. Znači čovjek živi u nacionalnom parku, nema ribarnicu do sebe ne znam koliko 40 km i ne može doći uopće u poziciju da može uhvatiti za sebe, za osobne potrebe ribu za jelo, a bilo je obećano tim ljudima da će se taj tradicionalni ribolov ljudima koji žive tu da će bit dozvoljen. Ne znam iz kojeg razloga ste to dignuli. Mislim da ljudi koji žive u nacionalnom parku uz sva dvoja ograničenja, da im treba dopustiti da za svoje osobne potrebe tradicionalnim načinom lova mogu uloviti ribu. Što se tiče svih drugih ovih stvari vezano tehnički za zakon tu nema se reći da nešto nije dobro. Ali kad bi pogledali cjelokupnu situaciju i u aquakulturi i u morskom ribarstvu je bilanca da padamo po proizvodnji i da s druge strane sve manje ima ljudi koji se profesionalno bave ribarstvom. I ono treće što, u čemu rastemo, rastemo u uzgoju tuna. Po meni to to je loše prvenstveno šta za tuna ne možete je uopće naći na hrvatskom tržištu. Tuna se hrani srdelom. Mi smo praktički digli srdelu od onih ljudi koji bi je mogli kupiti po 20 kuna, sad je sigurno 30, da bi netko mogao prehraniti tunu i prodati u Japan. Prema tome, uvijek se u svim tim poljoprivrednim sektorima pogodovalo velikima. Tako je i u samoj proizvodnji tune i zato jesmo i u morskom ribarstvu i u aquakulturi na razini na kojoj jesmo, a ta je razina uvijek da ćemo biti 10 godina ispod Italije koja nam je prvi susjed i po konzumaciji ribe i po floti i po jačini njihovih motora i po svemu. A jedino što će ostati zapaženo, svaka Vlada koja dolazi da ne mislite da samo kritiziram će biti potrošili smo toliko, dali smo toliko, napravili smo toliko, a rezime danas je u Hrvatskoj manje i manje, da je potrošnja ribe 10 deka po čovjeku. Maknite službene kartice, daj maknite direktorima službene kartice palo bi to na 3 deka 3 deka godišnje i prema tome ja najviše volim o toj poljoprivredi ne pričati. Jer evo i sad jedan članak je izašao kaže Petrokemija stoji zaključana. Mineralno gnojivo se uvozi. Onaj direktor koji nam je došao na sjednicu se više izgubio, nigdje ga nema. Turci su navodno dali neku ponudu i bit će rezime Turci mogu u Hrvatskoj proizvoditi mineralno gorivo, a Hrvati ne mogu, kao što nisu mogli ni šećernu repu, pa su jadni kooperanti prodali sve one strojeve, a banke su naplatile sve svoje, hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Dakle ovi prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama sada u drugom čitanju uglavnom se bave kao što znamo transpozicijom Uredbe o uspostavi novog Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koji je aktivan tijekom razdoblja '21.-'27. u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje dakle isto '21.-'27.. Ovim zakonom se utvrđuju prioriteti fonda, njegov proračun i specifična pravila za osiguravanje financiranja sredstvima EU-a dakle radi se o izrazito tehničkom birokratskom prepisu postojeće EU uredbe. No kao i prilikom prvog čitanja iskoristili bismo ovu priliku kako bismo upozorili da ne brinemo dovoljno o važnosti i očuvanju bioraznolikosti i morskog eko sustava i to ćemo pokazati na izrazito očitom primjeru Malostonskog zaljeva. Naime, Malostonski zaljev sa svojim posebnim položajem, svojom mikro klinom izrazito je pogodan za razvoj školjkarstva još od rimskog doba i poznat je po svojim kamenicama i mušulama, no osim njih tamo raste još više od 90 raznih vrsta školjaka, dakle od '84., punih 38.g. Malostonski zaljev je zaštićen jer je prepoznat kao područje kojem je potrebna osobita pažnja kako bi se sačuvala njegova najveća vrijednost, a ta se zaštita 1984. i dogodila upravo zato što je prepoznata opasnost da će se širenjem turističkim kapaciteta zapravo ugroziti bioraznolikost Malostonskog zaljeva i danas je zaljev proglašen posebnim rezervatom prirode, što bi mu naime trebalo osiguralo zaštitu i na kopnu i na moru. Zašto i na kopnu i na moru? Pa upravo zato što treba sačuvati mikro uvjete gdje kopno doprinosi moru i životu o moru na način da se hranjive tvari postepeno sa kopna otpuštaju u more i služe planktonima kao hrana, a potom plankton dalje naravno služi kao hrana školjkama. Prirodno na tom području na kopnenom dijelu je pretežito makija, ako iskrčite i ogolite tu makiju onda će se spomenute hranjive tvari ubrzano otpuštati u more, što će dovesti do bujanja planktona i potom kao posljedica, što znamo događa se cvjetanje mora, a posljedica cvjetanja mora će biti jedan tanki film na morskoj podlozi i svim predmetima u moru takav film stvara problem školjkarima jer mu je prihvat kamenice mušule gotovo nemoguć. I zato je ako hoćemo sačuvati Malostonski zaljev ovakav kakav jest bioraznolik i vrlo specifičan i mjesto tradicionalnog školjkarenja ključno je sačuvati kopno. Nažalost evo moramo ustanoviti da je 2010. krenulo okrupnjavanje ne građevinskog zemljišta unutar zaljeva s ciljem da bi se stvorio potencijal za izgradnju turističkog resorta sa 500 500 ležajeva. Istodobno se krenulo sa izradom Studije utjecaja na okoliš i iako je sasvim jasan i poprilično jednoglasan stav znanstvenika da se na tom području ne smiju poduzimati zahvati tog opsega povjerenstvo koje je trebalo procijeniti utjecaj tog zahvata na okoliš i u kojem usput budi rečeno većinu nisu činili stručnjaci nego administratori, iz kojeg su, a to je izrazito važno naglasiti, upravo stručnjaci i izašli jer nisu htjeli pristati na nametnuti neznanstveni način rada, e takvo povjerenstvo je zaključilo da je sve u redu i da utjecaj na okoliš nije problematičan. Dakle iako je sasvim jasno da će gradnja takvog kompleksa ugroziti tradicionalno školjkarstvo 2016. dolazi do izmjena GUP-a na temelju, ponavljam, Studije utjecaja na okoliš koju je izradila privatna firma angažirana od strane investitora i u kojoj znanstvenici nisu htjeli sudjelovati. Obično te studije rade firme koje imaju znanstvenike odgovarajućih struka koji su nažalost i ovisni i pristrani. Dakle to je to što se tiče zaštite kopna, a sad ćemo razmotriti kako se u Malostonskom zaljevu štiti more. Naime, more se također ne štiti, dapače direktno se ugrožava. Konkretno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odlučeno je da će se Centar za gospodarenje otpadom izgraditi u Lučinom Razdolju, istodobno postoje jasne i nedvosmislene Hidrogeološke studije koje dokazuju da podzemne vode iz Lučinog Razdolja koje je izrazito razvedeno krško podzemlje, dospijevaju u Malostonski zaljev. Dapače, studije koje su to dokazale jasno su rekle da je Lučino Razdolje u trećoj sanitarnoj zoni i da se sukladno tome prema tadašnjem pravilniku na tom području ne može izgraditi Centar za gospodarenje otpadom, vlast ne bi bila slast za HDZ kada se navedeni pravilnik ne bi mogao brzo i efikasno promijeniti, što su i učinili, te su omogućili da se u trećoj sanitarnoj zoni ipak može graditi Centre za gospodarenje otpadom. Dapače, sve su potkrijepili suludom studijom kojom su pokušali dokazati da podzemne vode iz Lučinog razdolja idu uzbrdo u svrhu opravdavanja ovog štetnog i antiznanstvenog projekta. Dakle, projekt centra za gospodarenje otpadom nema znanstvenu podlogu, no unatoč tome ide se u njegovu izgradnju. Da sve bude još bolje Vlada nedostajuća sredstva za njega planira namiriti iz Fonda za zaštitu okoliša jer je sad već očito da do isteka financiranja iz eu fondova Konkurentnost i kohezija projekt CGO-a neće biti niti na pola gotov. Dakle, sredstva koja su nam na raspolaganju upravo da bismo zaštitili bioraznolikost i ekosustav u kojem zbog promjena izazvanih zagađenjem umire 98% periski, mi ćemo taj fond iskoristiti kako bismo dodatno ugrozili specifičan bio sustav u kojem raste preko 90 vrsta školjaka. dodatan šećer na kraju je činjenica da je izabrani izvođač radova izgradnje CGO-a tvrtka Elektrocentar Petek, da podsjetim to je ona tvrtka čiji je vlasnik pod sumnjom da je mitom dobivao eu projekte. Dakle, taj tip i njegova firma koja je u međuvremenu završila u blokadi treba izgraditi CGO koji navodno neće ugroziti Malostonski zaljev. Smatramo da je upravo na ovom primjeru Malostonskog zaljeva rečeno sve što se treba znati o HDZ-ovom poimanju održivog turizma, kao i očuvanju akvakulture i tradicionalnih zanimanja. I da bi se na primjeru zaštite tog zaljeva i njegovog kopna i mora moglo pokazati da doista postoji političke volje za održivim turizmom, za ekologijom, za zelenom tranzicijom, za očuvanjem bioraznolikosti i očuvanjem tradicija na koncu konca. Ali ako te političke volje nema, a za sad sve se svodi na nekakvo bajanje bajki i uspavanki u Saboru o zelenoj tranziciji, o održivosti usklađuju se sa uredbama EU, a na terenu vrijede stara pravila, promijeni pravilnik, naruči studiju, izmijeni GUP, namjesti natječaj, ne javljaj se novinarima, zdrpi pare i briši. Željko (HDZ)** Sada idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja dolazim iz Slavonije i Baranje iz 4. izborne jedinice i baš mi je drago što većinu u ovoj sabornici čine trenutno saborski zastupnici iz 4. izborne jedinice. I osvrnut ću se u ovoj pojedinačnoj raspravi na Zakon o akvakulturi i konkretno na slatkovodno ribarstvo. Znači Osječko-baranjska županija se može uistinu dičiti sa gotovo 3.000 hektara i ako tome dodamo još i ribnjak Grudnjak u blizini Zdenaca u Virovitičko-podravskoj županiji onda je to preko 4.000 hektara ribnjaka u kojima se uglavnom proizvode šaran u najvećem dijelu, ali i som, smuđ, amur, tolstolobik, štuka kao u nekom manjem dijelu. Ribnjačarstvo je uistinu stoljetna tradicija na ovim našim prostorima i ko nije bio netko tko nije bio u ribnjaku ne može shvatiti koliki su to prostori i na koji način se odvija ta proizvodnja. Svi naši ribnjaci su dio mreže zaštićenih područja Natura 2000 kroz koje se implementiraju one dvije direktive o zaštiti prirode, znači Direktiva o pticama, Direktiva o staništima i svake godine naši ribnjaci određene probleme koje su onako parcijalno rješavaju, a to su štete koju rade kormorani kao jedna invazivna strana vrsta i kada je ovako blaga zima kao ove godine kada ribnjaci nisu pod ledom i kormorani se spuste sa sjevera naši ribnjaci su doslovno za te kormorane švedski stol. I ja moram napomenuti oni koji ne znaju radi se o proizvodnji koja proizvodnom ciklusu koji traje pune tri godine, znači od mrjestilišta pa do konzumnog šarana treba proći tri godine i onda vam dođe kormoran koji svaki dan pojede 500 grama ribe i to je nešto na što oni upozoravaju već godinama i onda se jave, evo drago mi je da govorim poslije kolegice Urše Gamulin Raukar jer ja želim reć nešto drugo. Bitno je zaštiti prirodu, ali treba zaštiti i našu proizvodnju. Znači jave se raznorazne ideje, pa hajte stavite mrže zaštite mrežama ribnjake, to može reć samo netko tko nikada nije bio ni u jednom ribnjaku. Neka mi neko od zelenih aktivista objasni kako mrežom prekrit 1000 hektara, evo to je ovako jedno pitanje na koje bi ja voljela smislen odgovor, a ne hrpu floskula. Ako mi neko ne vjeruje, evo ja ću organizirat posjet i našičkom ribnjaku ili ribnjaku Grudnjak pa da se sami uvjere o kojim se koliko je to prostranstvo i koliko je ta ideja besmislena i beskorisna. Znači kormoran nije naša autohtona vrsta uopće, vrlo invazivna vrsta koja, ja stvarno ne znam neka mi netko objasni koga mi tu i što štitimo, direktiva o pticama je jasna, ali zar ne bi trebali ponekad malo voditi računa o jednoj proizvodnji koja ima stoljetnu tradiciju. Proizvodnja šarana 1990. iznosila je 12 tisuća tona. 30 godina kasnije 2020. je svega 2.779 tona. Bilo je problema i sa virusom itd. ja se nadam da su to naši ribnjaci riješili jer brojke idu ka tome 2021. vidimo jedan onako malo veći rast, pa se nadam da su ti problemi iza naših uzgajivača znači ribnjaka. Mi moramo znati da je to u principu proizvodnja koja ima strašan izvozni potencijal. EU zadovoljava svega 36% svojih potreba. Znači i naši ribnjaci izvoze velik dio svoje proizvodnje stoga

Hvala potpredsjedniče. Kolegice Vučemilović mi smo na odboru otvorili također ovo pitanje šteta koje kormorani čine na slatkovodnim ribnjacima dobili smo ustvari povratnu informaciju o dosta visokim iznosima koji se za ta obeštećenja izdvajaju, ako se ne varam riječ je o gotovo 40 milijuna kuna godišnje što je ogroman iznos i kad to usporedite s jedne strane da imate divljač koja čini štetu na usjevima i nasadima i da taj problem pokušavamo riješiti već duže očigledno zbog europskih direktiva i obaveza koje imamo mi ćemo morat mijenjati vjerojatno pristup našoj proizvodnji. Da li to imate saznanja jer bilo je nekih ideja koje su izrečene na odboru da bi trebalo primijeniti nove tehnologije, prijeći na zatvoreni način i sustav uzgoja i da li se o tom

nije to samo nekakav iznos koji oni dobiju za ovcu ili za kozu oni onda računaju ako je u laktaciji koliko bi mlijeka dobili itd., to su dosta niski iznosi, ministrica je najavila da će tu doći do nekih povećanja. A što se tiče ribnjaka to je tradicionalna proizvodnja. I zatvoreni uzgoj tu teško može pomoći. To su uistinu izuzetno velike površine. Evo ja sam imala prilike i posjetiti cijeli niz tih ribnjaka, mislim da moramo uložiti puno sredstava. Tu se mogu povući sredstva iz EU za rekonstrukciju određenih

Sada će govorit poštovani zastupnik Stipan Šašlin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, pa izgleda da ova tema baš i nije jako ovaj interesantna s obzirom na na prisutnost u sabornici koliko nas je iz Osječko-baranjske županije ovaj ali ipak svejedno ja bih rekao nekoliko riječi prije svega o slatkovodnom ribarstvu odnosno akvakulturi na kontinentalnom dijelu RH gdje se gdje se susrećemo sa nekoliko problema. Ja sam već i u svojoj replici maloprije govorio o tome da jedan od najvećih problema za povećanje proizvodnje slatkovodne ribe prije svega mislim na šarana kao najzastupljeniju vrstu u slatkovodnom ribarstvu, su upravo prevelik broj kormorana poglavito u područjima koja se nalaze uz parkove prirode i nacionalne parkove pa tako evo nažalost i danas još ribnjak u Kopačevu beljski tzv. beljski ribnjak koji je površine preko 100 i nešto hektara još uvijek nije u funkciji jer jednostavno nije isplativo jel. Vlasnici ribnjaka govore o tome da bez obzira na sve ove poticaja koje ministarstvo daje za naknadu štete od kormorana jednostavno nisu dostatne kako bi ta, ta proizvodnja bila rentabilna. Upravo cilj ovoga zakona jeste taj da se na neki način pojednostave procedure i postupci kako bi se što lakše i što više sredstava povuklo iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i upravo zato ovaj zakon apsolutno odnosno izmjene zakona trebamo podržati i na neki način vjerujem da će ipak doprinijeti unapređenju povećanja i površina pod ribnjacima, a ukupne proizvodnje ribnjačarske u RH. Ono drugo drugo na neki način pitanje odnosno drugi, drugi problem u akvakulturi na unutarnjim vodama o čemu bih htio govoriti to je pitanje ribara odnosno profesionalnih ribara na, na na našim rijekama. Prije svega mislim na Dunav, ali i na Savu i Dravu kao naše najveće rijeke. Naime, često evo svjedočimo brojnim natpisima u medijima itd. da je tih profesionalnih ribara nažalost iz dana u dan sve manje i stvarno je to No, oni ističu da je jedan od problema i ne znam uvođenje sada ovih novih aplikacija kako bi se na neki način vršila kontrola odnosno imali stvarno stanje otprilike koliko se toga, toga Međutim, po mome skromnom mišljenju mislim da to nije jedan od važnijih problema, dapače takve aplikacije imaju i sportski ribiči koji također svoju, svoj ulov moraju prijaviti na neki način, registrirati i to je sasvim u redu. Mislim da je tu puno veći problem realno izuzetno teški uvjeti u kojima ti ribari rade na unutarnjim vodama odnosno na Dunavu. radi se o niskim temperaturama, na Dunavu, na vodi vam je uvijek hladno to su, to su kažem vjetrovi, to je vlaga, tu su ljudi koji često su kažem izloženi takvim uvjetima, njihov radni vijek ne traje dugo i normalno da se mladi ljudi sve teže i teže odlučuju za takva zanimanja. Onaj drugi problem koji također muči naše profesionalne ribare, ali i sportske ribolovce je upravo taj i mislim da bi tu trebala država se na neki način malo više sada, to je uloga države da se uključi i da definira preciznije jer se praktički na istom prostoru nalaze i profesionalni ribari i sportski ribiči, pa i profesionalni ribari iz susjednih država, konkretno iz Republike Srbije. Znači profesionalni ribari oni imaju zakupljeno, imaju koncesiju odnosno zakup određene dionice Dunava, ne znam od 1441. 1441. do 1450. km i tu, tu oni ribare, međutim na istom tom prostoru se nalaze i profesion…, ovi sportski ribiči koji onda kažem dolaze do sukoba interesa, jednostavno jedni drugima više puta smetaju, poglavito ovisno o vodostaju Dunava da li se radi o visokom vodostaju kad se Dunav razlijeva po, po onim rukavcima odnosno inundacijski pojasu ili se samo nalazi u svome koritu. Isto tako jedan od problema je upravo i to definiranje samog toka Dunava, što je to stvarni tok jer oni recimo različito to tumače. Profesionalni ribari oni kažu da je tok Dunava sve od nasipa do nasipa, znači od lijeve obale odnosno lijevog nasipa do desnoga dok sportski ribiči govore da je to onaj tok koji je na određenom srednjem vodostaju Dunava da je to taj tok i da se samo na tome može ribariti jer profesionalni ribari normalno kod visokog vodostaja odlaze u taj inundacijski pojas, u te rukavce itd., tamo stavljaju svoje mreže i onda se ovi ribiči bune da se utječe na taj način na riblji fond odnosno onemogućava se mriještenje ribe odnosno na neki način dovodi se u pitanje obnova ribljeg fonda. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Tramišak. Hvala poštovani potpredsjedniče. Saborski zastupniče, dakle tradicija u gospodarskom ribolovu kako postoji na Jadranskom moru tako postoji i na kontinentu, a na rijekama, jezerima i ribnjacima i spomenuli ste upravo taj vid slatkovodnog ribarstva. Vrlo je bitno i da se spomene u kontekstu održivog daljnjeg razvoja ribarenja, ali i vezane uz tradicionalni način života i ruralni način života. Nedovoljno smo iskoristili i mogućnosti koje nam se nude u aspektu povezivanja i sa razvojem turizma, ali i očuvanja života u ruralnom prostoru. Kako vidite to unaprjeđenje upravo i da kroz kontekst ribarstva i postojanje i postojećeg bogatstva i rijeka i jezera, ali naravno evo i ribnjaka dovezemo u svezu i sa diversifikacijom gospodarskih aktivnosti, posebice imajući u vidu mogućnosti koje pruža razvoj ruralnog turizma? Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Hvala poštovana kolegice na ovom pitanju, baš mi je drago da ste postavili to pitanje jer upravo to meni postavljaju ljudi često puta to pitanje, ovaj ljudi tamo domaći naši u Baranji i Slavoniji koji zaista imaju izuzetno dugu tradiciju ne samo tradiciju dapače ljudi su od toga živjeli, od toga su živjeli od tog tradicionalnog odnosno ribolova i to prije svega sa alatima koji jednostavno su namijenjeni izlovu riba grabežljivica, znači štuke, onoga pastata itd., riba koje uglavnom nanose veliku štetu i u samome kažem ribnjačarstvu odnosno ribljem fondu jel. Ovaj, taj način življenja bio je specifičan za te ljude tamo i mislim da bi on se trebao što je moguće više potpomoći da na neki način i u kontekstu razvoja kontinentalnog turizma koji nam je danas sve interesantniji tamo, ali i na neki način da se tim ljudima omogući da se bave odnosno da imaju mogućnosti koje su imali i njihovi preci i njihovi roditelji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Šašlin, razgovarali smo i na odboru, a danas je ovdje bilo par puta spomenuto pitanje obaveza koje imaju ribari na Dunavu, a riječ je o izlasku i povratku u njihovoj evidenciji i

i da je takvo izvještavanje važno zbog potpora i same evidencije onog što se isplaćuje proizvođačima. Isto tako nam je rečeno da nije točna informacija da tijekom samog boravka, posebice kad su u romingu oni moraju slati obavijest već da su obavezni prije samog izlaska prijaviti izlazak i po povratku kad se vrate također to evidentirati, pa bi vas molila da nam kažete je li ministarstvo onda dalo dobar odgovor obzirom da ste vi tamo na terenu i znate informacije iz prve ruke. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala. Hvala kolegice Petir, pa dobro ste to postavili pitanje, zaista ja poznam tamo taj teren i nije točna informacija da je na Dunavu svuda roming odnosno da, da se ne može ta, ta aplikacija koristit na kvalitetan način. Oni nju mogu koristiti i prije izlaska, ali i prije samog povratka na područjima. Znate šta, nekada je to davno bilo regulirano na način da su bile otkupne stanice odnosno točno se znalo gdje su ti ribari se iskrcavali i gdje su ribu na Dunavu istovarali, nekada u bivšoj onoj zajedničkoj državi u Apatinu itd., takvih takvih danas stanica više nema i oni pristaju na različitim mjestima od Batine do, do, do Iloka jel ovisno na, na kom dijelu imaju svoj, svoj zakup ovaj i zaista je jako teško vršit kontrolu kolko oni stvarno te ribe uhvate. Mislim da ova aplikacija nije problem s obzirom da to kažem rade i športski ribolovci i sve da je to danas prilično jednostavno i mislim da svi, svi ti ribari i imaju te koriste. Poštovani zastupnik Ivanović. puno veći možda nego što su sada, jedna od stvari su naravno kormorani koji prave veliku, veliku štetu ljudima koji se bave ribnjačarstvom. Drugi problem mi se želimo predstaviti kao regija turizma autohtonih i gastro i eno proizvoda, doći u Baranju, a ne pojesti šaran koji je uhvaćen u Dunavu ili uzgojen u nekom od ribnjaka na području Baranje bi bio, bio grijeh. Prema tome iz vašeg izlaganja upravo se ti problemi artikulirani kao nešto s čim se ćemo morati pozabaviti, naravno, tu je i globalno zagrijavanje, koje također, pravi veliki problem, izostaju zime koje su bitno štitile riblji fond, ali evo i naš zadatak kao članova Odbora za poljoprivredu će biti vjerojatno taj da upravo slatkovodno ribnjačarstvo, slatkovodna riba mora dobiti onaj status koji joj na kraju krajeva i pripada. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Hvala kolega Ivanoviću. Pa činjenica je da je nekada u Kopačevu bilo više desetaka profesionalnih ribara i da je isto tako, maltene preko stotinu ljudi živilo od onoga tradicionalnog ribolova, znači hvatalo je za svoje potrebe, itd. Činjenica je isto tako da je došlo i zbog globalnih promjena, klimatskih promjena do poremećaja, značajnih poremećaja u tokovima, odnosno vodostaju Dunava, danas je on bitno niži nego što je nekada bio. Danas izostaju one proljetne poznate vode koje su ustvari bile uvjet za kvalitetno mriještenje ribe. Evo sada vidimo i sada evo sam, jučer sam bio na Dunavu, praktički vode ne, vodostaj je minimalan, je li, bojimo se jer evo, 2 godine na Dunavu nije bilo visokih voda u vrijeme mriještenja i šaran se, recimo, nije kvalitetno .../Govornik se ne razumije./... što ribari znaju, to znaju ribolovci i to su izazovi kojima ćemo se zaista morati uhvatiti ukoštac ako želimo na neki način i taj riblji fond održati, ali .../Upadica: Hvala./... i u suradnji sami Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega. Pa evo više puta smo danas spomenili i problem sa vodostajem, spomenuli smo također, i naše slavonske ribnjake, ja bih upravo htio se dotaknuti da nam omogućiti i uređenje naših ribnjaka, unaprjeđenje proizvodnje, povećanje proizvodnje, odnosno čak i prerade naše slatkovodne ribe i naših proizvoda, međutim, također, da bi kroz te potpore i kroz europske fondove trebale daleko više unaprijediti i ovaj dio koji se tiče dovodnje, znači osiguranja dostatnih količina vode u našim ribnjacima kroz različitu vrstu kanala i sve moguće vrste ovaj, dovođenjem vode kako bi se spriječilo ugibanje ribe upravo u sušnim mjesecima. Hvala Hvala. Hvala kolega. Pa ne samo i našičkim ribnjacima, ja ću evo konkretno reći i za taj beljski odnosno kopačevski ribnjak. Hrvatske vode su tu uložile ogroman napor upravo da osiguraju dostupnost vode u onim najnižim .../nerazumljivo/... odnosno najkritičnijim mjesecima ljetnim pa su izgradile još jednu ustavu odnosno jedan propust kako bi se iz kopačkog samog rita moglo u svakom trenutku upustiti .../Govornik se ne razumije./... znači država čini dosta tu napora, međutim, jednostavno i te klimatske promjene i puno toga zaista, zaista nas dovode u jedan nezavisan položaj kad je stvarno, stvarno teško održati tu proizvodnju. Inače, mi smo tehnologiju imali tamo, taj ribnjak je bio jedan od najpoznatijih sa najrazvijenijom tehnologijom razvoja, odnosno uzgoja riblje mlađi u bivšoj onoj državi, tako da imamo i ljude i struku i znamo taj posao, ali evo morat ćemo, kažem, morat ćemo se to malo ozbiljnije pozabavit. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani kolega. Evo imamo onu izreku mi dole u Dalmaciji da u ribama mokre hlače, za večeru ne zna šta će, znači to je izuzetno težak, težak i nema izvjesnost da li će se uloviti riba ili neće. Mi smo svjedoci da hrvatska država ulaže strašno puno novca u poticaje, ali opet rezultat je loš. Je li su to klimatske promjene, je li su to ispuštanje i zagađivanje mora? U svakom slučaju, danas je ribara sve manje, tehnologija je sve bolja, sve naprednija, znači može se detektirati i otkriti riba, ali ribe nema. Što nam je činiti da mi kao mediteranska država, da uzgojimo što više ribe, zapravo znamo da je riba izuzetno i zdrava za prehranu i za konzumiranje. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Šašlin. od toga je negdje oko 188 kilometara dužina Dunava na području RH. To je relativno mali postotak i upravo iz tog razloga, RH ništa odnosno vrlo malo učiniti sama u pogledu zaštite i toka Dunava i ribljeg fonda u Dunavu, itd., znači neophodna je suradnja sa svim ostalim zemljama i EU i one koje nisu članice EU, sa susjednom Srbijom, da se upravo taj riblji fond zaštiti i da se na neki način usklade pravila gospodarenja sa tim ribljim fondom, da to bude jedinstveno, da se na neki način propišu mjere zaštite i da se toga svi skupa pridržavamo. To je jedini način jer sami jednostavno tu mislim da slabo možemo učiniti. Hvala. Sad će sljedeće govoriti ooštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, zastupnice i zastupnici. I Zakon o morskom ribarstvu i Zakon o akvakulturi su zakoni koje usklađujemo sa europskim pravilima, tako da su ove izmjene nužne kako bi korisnicima osigurali što brže i efikasnije korištenje europskih sredstava. Znamo da mi podliježemo Zajedničkoj ribarstvenoj politici i u tom smislu i ulaganja koja su do sad bila, daju rezultate, od, vjerujem da ovih 1,6 milijardi kuna, koliko je isplaćeno, je također, rezultiralo i mnogobrojnim pozitivnim aktivnosti koje se odvijaju u sektoru ribarstva, no željela bih potaknuti i ministarstvo da ubrza donošenje pravilnika, znam da se na tom radi i da se natječaj što prije raspišu kako bi naši ribari mogli ta sredstva koristiti i iz nove omotnice što prije. Prema novom operativnom za ribarstvo cilj je među ostalim i kroz dodatne mjere koje se uvode povećati potrošnju ribe i proizvoda iz akvakulture u javnim ustanovama što ja pozdravljam i mislim da je izuzetno dobra mjera. Imajući u vidu i to da je donesena odluka koju smo mi ovdje u HS-u i kroz svoje rasprave inicirali, a kasnije i kroz donošenje proračuna i podržali, a riječ je o tome da se uvode besplatni školski obroci za djecu u osnovnim školama za njih 311.000 i da kroz ovu mjeru koju predviđamo operativnim programom možemo i na jelovnike u školama uvesti veću konzumaciju ribe što bi svakako bilo dobro jer to pripada mediteranskoj prehrani koja je i od strane UNESCO-a zaštićena i promovirana. Također se kroz novi Operativni program predviđaju mjere za preradu ribe, riblje hrane i ribljeg otpada što mi se čini važan iskorak imajući u vidu činjenicu da je Europska komisija procijenila da je Hrvatska država u EU sa najvećim potencijalom za razvoj biogospodarstva. smislu bi mogli i otpad od ribe snažnije koristiti kroz takve projekte biogospodarstva jer koliko sam upoznata do sada smo imali nekih 360 projekata koji se mogu smatrati segmentom biogospodarstva i korištenja obnovljivih izvora energije, no tu je bilo jako malo projekata u kojima su se predlagali projekti koji se odnose na projekte koji se odnose na a riblji otpad bi u tom segmentu mogao ako ništa drugo poboljšati taj prosjek. Treća nova mjera koja se uvodi kroz novi Operativni program je i generacijska obnova i potpora mladim ribarima. Vidjela sam da se intenzivno radi na promicanju plavih karijera, što mislim da je jako važno već kod djece u osnovnoj školi kad ona biraju u kom smjeru će dalje razvijati svoj profesionalni put nema opstanka ni lokalnih otočnih ni obalnih zajednica ukoliko nam mladi ne ostanu tamo da bi mladi ostali na tom području živjeti oni moraju imati adekvatni izvor prihoda. Ribarstvo može biti jedna od tih djelatnosti, ali onda onda mlade moramo intenzivnije zainteresirati za takav vid razvoja karijere. Naravno da nam je stalo da bude što bolja vrijednost ulova, ali uvijek moramo imati na umu da je naš Jadran jedan poseban i dragocjen ekosustav i da naše ribarstvo mora biti održivo. U tom smislu mi se čini da moramo razmišljati i o modelima kako zanavljati našu ribarsku flotu koja je negdje u prosjeku stara 39 godina. Znam da nije ništa bolje na Mediteranu, ali ponekad mi se čini apsurdno da s jedne strane EU promiče zelenu tranziciju, a s druge strane ne omogućava sredstva da se primjerice ribarima ribarima barem zanove motori, dakle, to je dosta kontradiktorno. I željela bih evo još jednom naglasiti da pozdravljam činjenicu da potrošnja ribe u Hrvatskoj po glavi stanovnika raste, da je ona u odnosu na 2018. u 2021. narasla za gotovo pet kilograma po stanovniku što mislim da je dobar trend koji treba podržati i osnažiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Prvu repliku Zahvaljujem. Poštovana kolegice, RH ima preko 1000 otoka i veliki je problem nadzora nad izlovom uz obalu gdje se alati nerijetko zloupotrebljavaju kao i dozvole za sportski ribolov. Teško je to sve kontrolirati. Mene zanima

sigurno jest zemlja koja je turistički jako atraktivna i koja se ponosi sa svojom biološkom raznolikošću, no da bi sačuvali i tu biološku raznolikost i naš riblji fond jer znamo da smo u većini stokova u prekomjernom izlovu u tom smislu trebamo imati snažnije kontrole. Mi smo razgovarali i o onom dijelu gdje treba više pratiti što se stavlja na tržište, dakle ribari koji se bave morskim ribarstvom imaju obavezu evidencije svog izlaska na more i povratka, isto tako koliko su izlovili i po tim evidencijama i aplikacijama i oni se često žale da su pod jako velikim nadzorom jer su morali ugrađivati i kamare, vjerujem da to možemo pratiti. No upravo iz razloga kojeg ste rekli da

Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice. Zalažete se za uvođenje u školsku prehranu i ribe što je hvalevrijedno i sami vidimo da konzumacija ribe po stanovniku u Hrvatskoj ipak koliko toliko raste. Međutim, podaci govore i o tome da u Dalmaciji 90% kućanstava sa djecom koristi ribu za prehranu, ali u Slavoniji je taj postotak djece koja uopće ne konzumira ribu doista preveliki, to je 36% djece u Slavoniji uopće ne konzumira ribu. Dakle, što mislite učiniti s obzirom na ta geografska obilježja, kako mislite taj postotak okrenuti u bolje brojke? **Reiner, Željko Hvala kolegice Antolić Vupora. Pa mislim da ova mjera koju predviđamo kroz novi Operativni program, a koja bi trebala pojačati i povećati konzumaciju ribe u javnim ustanovama gdje se svakako ubrajaju vrtići i škole može doprinijeti tome da se barem jednom tjedno na jelovniku djece nađe riba. Naravno, to vrijedi za svu onu djecu koja nisu alergična jer evo kako smo toj ideji i već prije razgovarali javili su mi se neki roditelji koji kažu da su njihova djeca alergična na ribu. Iz tog razloga je ne mogu konzumirati i naravno u takvim slučajevima uvijek moramo imati alternativu. Sve je stvar navike i također naših jelovnika koje preferiramo kod kuće. Kod nas se uvijek petkom jela riba u kući i dakle to je navika koju smo stekli i koju imamo. U tom smislu vjerujem da

Upravo to je Županija osječko-baranjska prepoznala prije nekoliko godina i počela sa tim projektom što je evo od ove godine praktički od siječnja počela, odnosno podržava i Vlada Republike Hrvatske. Ono što bih ja istaknuo još isto bitno u smislu povećanja produktivnosti, odnosno održivosti ribnjačarske proizvodnje to je i mogućnost iskorištavanja tzv. ribljeg otpada, odnosno onih vrsta koje nisu za ljudsku na neki način ishranu interesantne ali se od njih može proizvoditi stočna hrana, tzv. stočno brašno i na taj način bi se kažem puno, adekvatno bolje iskoristila ukupno potencijal mogućnosti

ne treba biti nešto što će nas opterećivati nego nešto što možemo iskoristiti kao sirovinu. U tom smislu novi operativni program za ribarstvo je na tom tragu da se poveća i prerada same ribe, da se proizvodi više riblje hrane, ali i da se nađu rješenja za zbrinjavanje ribljeg otpada na način da on postane korisna sirovina. U tom smislu ako se ne varam je i Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo jedan pilot projekt koji će biti financiran od EU kako bi se učinci mogli evidentirati i pokazati, a to će ujedno biti i na neki način preteča naše Strategije biogospodarstva koju izrađujemo da vidimo u kom smjeru kad je riječ o morskom ribarstvu i otpadu od ribe trebamo ići. Poštovani zastupnik Ivanović. jede malo ribe, to je točno ali su iznosili podatke koji nisu točni. Čak štoviše povećali smo po stanovniku konzumiranje ribe. I sami ste naglasili da da to treba već ići od samog djetinjstva, u biti od osnovne škole, od javnih ustanova. Čak je i Hrvatska gospodarska komora imala projekt „Jedi što vrijedi“. Riba je prva koji se nastavlja. Ja se nadam i u budućnosti. No ono s čim se suočavamo je to da konzumna riba u biti više na tržištu nije jeftina kao što je bila do prije tri, četiri ili pet godina. Vama se sad već kilogram očišćenog šarana prodaje za 40 ili 45 kuna neočišćenog negdje oko 35 kuna što je u kategoriji bilo koje druge kile

Ono što su nama ribari govorili na sjednicama odbora, a više smo puta raspravljali o ovoj temi da oni cijene u veleprodaji nisu dizali. I tu se uvijek otvara onda pitanje ako ribari godinama nisu dizali cijenu ribe u veleprodaji, a mi bilježimo porast cijena na policama u trgovinama je li tu onda trenutak za razmišljanje o nepoštenim trgovačkim praksama koje primjenjuju trgovački lanci koji stvaraju ekstra profit i koji zarađuju i na grbači tih ribara, ali i na grbači naših građana. U tom smislu ja bih evo još jednom se založila da te kontrole budu strože i podsjetila da je odbor i predložio ministru gospodarstva da uz cijene proizvoda koje je zatražio zatraži na uvid i ugovore … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i po tom ćemo vidjeti jesu li se cijene u primarnoj proizvodnji dizale ili nisu. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice evo vi ste u svom govoru istakli važnost edukacije. Dakle, bilo da regrutiramo nove ribare ili da odgajamo djecu za konzumiranje ribe. Mi sad na jednoj strani imamo zakon koji je uredan i koji je dobar, ali taj zakon nam neće povećati konzumaciju ribe. Dakle, radi se o sljedećem: koliko je riba dostupna hrvatskom čovjeku i možemo li mi povećati konzumaciju uz ovakvu cijenu. Znamo da smo imali pokušaje naših optimista koji su htjeli otvoriti lance brze brze hrane sa plavom ribom koja je dostupna, međutim to nije zaživilo. Što bi trebalo učiniti još u smislu edukacije da bi se doista povećala konzumacija ribe. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Šimičeviću. Da, podsjetili ste na jedan sjajan projekt u stvari kojeg su radili stručnjaci sa Agronomskog fakulteta zajedno sa ribarima gdje su u središtu Zagreba pokrenuli srdela snack ili mislim da je tako sličnog naziva bilo, ali na žalost nije opstalo na tržištu, nije prepoznato. Zato mislim da je jako važno mijenjati te prehrambene navike. Kao i inače sa navikama uvijek je jako teško kad stekneš neku naviku, jako ju je teško promijeniti. Zato je kod djece dobro stvarati dobre navike. A sigurno jedna od dobrih navika jest da konzumiraju ribu. Tu se kao što su se i do sad već uključivale županije i lokalne samouprave u potpore uvođenju zdravih obroka u školama, osmišljavanju jelovnika, tako da evo dodana vrijednost može biti da uz ovaj Nacionalni program koji imamo za besplatne školske obroke se možda još uz pomoć županija i lokalne samouprave podrže i ovakvi zdravi obroci. Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, kolegica Urša Raukar Gamulin je u svojoj raspravi u ime našeg zastupničkog kluba govorila o potrebi da bolje štitimo naše, naše more i bioraznolikost. Ja bih na neki način želio u ovoj raspravi svojoj proširiti odnosno nastaviti jednu racionalu toga iz možda jednog mrvicu drugačijeg aspekta. 2020. godine malostonska kamenica je dobila konačno oznaku izvornosti i zaštitu na razini EU. To je bio 28 proizvod iz Hrvatske koji je takvu oznaku dobio i kao mala zagrada u ovoj raspravi mislim da je u zemlji poput Hrvatske koja ima uistinu milijardu proizvoda tradicionalnih, zemlji koja se odlikuje ogromnim bogatstvom između njezinih regija, da zaista moramo intenzivirati napore da se zaštiti što više naših proizvoda. Međutim, malostonska kamenica je dobila takvu zaštitu 2020. godine, međutim možda za one koji nas slušaju, a nisu sigurni o čemu se tu radi da ponovimo da je oznaka izvornosti zapravo način da se sačuvaju, dakle da se s jedne strane garantira porijeklo proizvoda, da se garantira kvaliteta proizvoda i to onda ima benefite naravno na čitav niz načina, hoćete od ekonomije nadalje. kada govorimo o kamenici konkretno i mnogo je o tome u svojoj raspravi govorila i kolegica Urša Raukar Gamulin, znamo da su svi školjkaši izrazito osjetljivi na, na ekološke uvjete. Mi u Malome Stonu godišnje proizvedemo otprilike 1,5 do 2 milijuna kamenica. E sad, pazite godinu prije godinu prije nego što je zaštićena u Malostonskom zaljevu se dogodila zaraza Norovirusom i Dan malostonske kamenice koji je tradicionalno na Josipovo u 3. mjesecu je otkazan. Inače na taj dan se tradicionalno proda između 15 i 20 tisuća kamenica. Otkazan je. Otkazan je 2020. godine također. Otkazan je 2021. godine. I zbog toga milijuni kamenica su bili u riziku između ostaloga da propadnu. Oznaka izvornosti i kvaliteta proizvoda ovisi o ekološkim uvjetima, ovisi o onome što se na francuskom zove teroar ili zemljopisno porijeklo kako bismo mi ovdje rekli ili u slučaju proizvoda koji je iz mora poput kamenice u pitanju je meroar. I sad gledajte pazite do koje mjere mora biti definirana kvaliteta proizvoda. Govori se o tome da najmanji sadržaj ugljikohidrata u mesu iznosu 25 miligrama po gramu suhe tvari. Govori se o vrijednosti indeksa mesa odnosno o udjelu mesa u masi cijelog školjkaša. Govori se o tome što mora sadržavati unutrašnjost ljušture. Koja je najmanja dužina i najmanja masa tog školjkaša. I pročitat ću vam jedan dio iz, iz dokumenta za oznaku, za oznaku Posebni ekološki uvjeti u Malostonskom zaljevu zbog njegovog izduženog oblika ovise više o utjecajima s kopna nego s otvorenog mora. Obale Malostonskog zaljeva su blagog nagiba građene od karbonatnih naslaga i velike vodopropusnosti. Posebnost obalnog zemljopisnog područja Malostonskog zaljeva ogleda se u biljnoj vegetaciji u kojoj prevladava makija i šuma hrasta crnike čiji biljni ostaci se talože na obalnoj površini tla te time sprječavaju eroziju. Ova vegetacija omogućava postupni dotok hranjivih tvari i minerala s kopna u more i tako utječe na ravnomjeran razvoj fitoplanktonskih fitoplanktonskih populacija važnih za ishranu malostonske kamenice. Gledajte u najkraćim crtama ako ne budemo pazili da zaštitimo ne samo more nego i kopno od izgradnje, znači ne možete ako hoćete zadržati ovu oznaku izvornosti ovu kvalitetu koju, koja se ovdje garantira ne možete izgraditi ogromni turistički kompleks, ne možete svake godine brinuti hoće li u proljeće već biti zaraza Norovirusom jer kako će onda biti po ljeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Ban Vlahek ima prvu repliku. ono što mene zanima što Malostonski zaljev znači malostonskoj kamenici, a što mu ona daje za uzvrat već kad ste počeli o toj temi te hoće li kamenica odoljeti razvoju prometa, industrije i turizma u okruženju te može li se proizvodnja povećati, a ta kvaliteta zadržati i što nedavno ta dobivena europska oznaka izvrsnosti znači proizvođačima kamenice. Hvala lijepa. Bojan (Nezavisni)** Hvala kolegice Ban Vlahek, pa prije svega moramo znati da je uz svaku oznaku izvornosti da bi se ona pribavila bila potrebna ogromna količina truda, prije svega proizvođača iz Malostonskog zaljeva. Dakle, to je ogroman višegodišnji trud da bi se zaštitile određene karakteristike i jamčila određena kvaliteta. Te kamenice znače jako puno za ekonomiju tog kraja. To je tradicionalno zanimanje, to je nešto što znači za našu povijest između ostalog, pa povijest naših ljudi u tome kraju. To je od rimskih vremena do danas nešto, jedan proizvod koji se odlikovao svojom kvalitetom i bio je naširoko i nadaleko poznat. I ako vam se dogodi kao što je 2019. bilo da zbog fekalija u moru imate zarazu Norovirusom zbog kojeg već u proljeće propada jedan dio kamenica, što ona možemo očekivati recimo od masovnog turizma koji se tamo pokušava napraviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče dakle govoriti o kudikamo relevantnoj proizvodnji ribe, moramo se dotaknuti naravno i zaštite okoliša. naravno, prije svega u zaštiti od morskog otpada, konkretno, 50% morskog otpada čini plastika. Znamo što mikroplastika čini morskim organizmima i što mi možemo zapravo u svemu tome učiniti kada znamo da se većina alata za morsko ribarenje čini, sačinjava od plastike koja je nažalost nakon upotrebe završi dakle to je potpuno nekontrolabilna zapravo dio djelatnosti kojom nije, koja se nikako nije regulirala do sada. Bojan (Nezavisni)** Hvala kolegice Antolić Vupora. Mislim, ja se s vama potpuno slažem, mikroplastika postaje sve veća briga i to je nešto o čemu se sve više raspravlja i traže se načini da se zaštiti i more i naravno proizvodi koji su za ljudsku konzumaciju od mikroplastike, međutim, mi smo na jednoj nižoj razini čak. Dakle, ako ne mi ne štitimo more, recimo, jedan takav osjetljiv ekosustav poput Malostonskog zaljeva, jer eto, se je odlučeno da će biti jedan centar za gospodarenje otpadom u lučinom razdoblju, a hidrogeološke studije pokazuju da te podzemne vode kroz, kao što smo rekli, ovo krško tlo koje je propusno, dospijevaju u Malostonski zaljev. Mislim, gdje je tu priča o mikroplastici kad ono najosnovnije nije pokriveno i kad vam se dogodi jedna zaraza norovirusom kao ono 2019., znači mikroplastika nam je negdje ono, o čemu, ja nisam siguran da itko nažalost razmišlja u ovome trenutku, tako da, ovo je jako dobar komentar. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče, u jednom momentu ste rekli da trebamo zabraniti gradnju na obali i voditi računa o ekološkom sustavu, što je točno, ali ja se tu ne bi ovoga zapravo postavio da trebamo nešto zabraniti nego trebamo poštivati zakone. Radi se o tome da ukoliko gradimo nekakav projekt, trebamo sustav izgraditi i sustav aglomeracije pa nećemo onda imati problema s otpadnim vodama koje će završavati u Malostonskom zaljevu ili bilo kojem zaljevu i nećemo onda imati više problema sa plažama koje su do jučer bile plave, a danas više nisu za upotrebu. Bojan (Nezavisni)** Hvala kolega Pavić, s tim da sam prilično siguran, poslije ću svakako poslušati ovaj govor pa ću provjeriti da nisam rekao da treba zabraniti išta, ali govorio sam o tome da ne štitimo osjetljiv ekosustav poput Malostonskog zaljeva. Dakle da, naravno, da treba poštivati sve zakone, ali mi, nije stvar samo poštivanja zakona nego je stvar razmišljanja o budućnosti. Ako imamo trenutno Zakon o pomorskom dobru kojim se zapravo i taj jedan pojas koji je generalno bio zaštićen od izgradnje, potencijalno dovodi u rizik da se i na njemu gradi, mislim, mi tu imamo, mi tu imamo ogroman problem, u ovome konkretnom slučaju sa jednim proizvodom koji smo se godinama trudili zaštititi, kojime garantiramo njegovu kvalitetu, a najmanja promjena u ekološkim uvjetima može u potpunosti promijeniti karakteristike tog proizvoda, tog jednog živog organizma koji je ovdje mnogo dulje zapravo od nas, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, g. tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo danas imamo jedan zakon koji u principu ne bi smio biti nekakav veliki problem s obzirom da je u najvećem dijelu usklađivanje sa EU direktivama i uredbama, tako da mi je žao što ćemo zapravo na kraju ove rasprave imati jedan gorak okus u ustima jer ćemo zapravo zakon donositi ono, na časnu riječ. O čemu se radi? Vidite i sami da u zakon, između ostaloga piše da će nakon donošenja zakona, odnosno nakon stupanja na snagu ovog zakona, ministar donijeti, ni više ni manje preko 20 pravilnika, odnosno konkretno donijet će čak 30 pravilnika. Što će u tim pravilnicima pisati i kako će to biti definirano, to stvarno ne znamo, prema tome, mi ćemo danas donijeti zakon, a nakon toga će to ministar još izregulirati dodatno, vjerojatno kvalitetno i u skladu sa svim onim propisima i sa svim našim željama i željama naših ribara i ljudi koji žive na obali. Naime, imamo jedan dosta veliki problem na obali, a između ostaloga, to je i malo obalno ribarstvo, kao i sportski i rekreacijski ribolov. Ja sam već u prošloj raspravi kad smo imali prvo čitanje, govorio o tome da moramo malo povesti računa o otočanima i o njihovim potrebama i o njihovim željama i bilo mi je rečeno u jednom dijelu su oni oslobođeni naknade plaćanja dozvola za rekreativni i sportski ribolov, međutim, ne u cijelosti. Radi se o tome da bismo trebali zapravo svima omogućiti, svim otočanima da imaju dozvole za sportski i rekreativni ribolov besplatne, kao i one posebne dozvole koje se tiču izlova ribe sa vršama i sakupljanjem morskih plodova koje one mogu provoditi u skladu sa dozvolom koju dobe za rekreacijski i sportski ribolov. Nadam se da ćemo to u nekom sljedećem čitanju i dobiti u zakonu, da će to biti omogućeno, ono što je ovdje interesantno za protumačiti, odnosno za prodiskutirati, to je da se odobrava dodjela potpora u ribarstvu jedinicama lokalne i područne samouprave, znači baš jedinicama lokalne i područne samouprave i to opet odobrava ministar, odnosno ministar je za to nadležan. Tako da, mislim da ćemo imati tu dosta spornih, spornih radnji nakon što se ovaj zakon donese i da će ministar morati stvarno dobro paziti što radi i što potpisuje jer da se ne bi desilo da su opet neki povlašteni kao što su bili i do sada. Osim toga, broj dozvola koje se izdaju za malo obalno ribarstvo, koje su trenutno regulirane, mislim da je na nekih 3 tisuće, tajniče ispravite me, ja mislim da je 3 tisuće, jel tako se može dobiti dozvola ukupno, mislim da bi bilo dobro da se o tome malo raspravi. Naime, radi se o tome da ti mali obalni ribari mogu doći jako brzo i jako lako do stanovnika i ponuditi im svježu ribu za razliku od one ribe koja se danas kupuje u razno raznim trgovačkim lancima koja je smrznuta, odmrznuta i nakon toga se nudi našim građanima, doduše po povoljnijim cijenama, ali vjerojatno i, ne vjerojatno nego sigurno i lošije kvalitete, pa onda nakon toga nemamo one efekte koje smo trebali imati. Tu je bilo jedno pitanje vezano za, za konzumaciju ribe u slavonskom dijelu RH. Nažalost ono što smo trebali postići sa našim, našim propisima koji su bili vezani za, za prehranu djece u školama, to nismo postigli i dalje se namirnice koje se djeci serviraju u školama kupuju u velikim trgovačkim lancima, a našim OPG-ovcima se nije izašlo u susret i nisu se sklopili ugovori sa njima, pa smo vidli evo sada u novinskim člancima razno razna izvješća i fotografije sa namazanom paštetom na kruh, pekmezom i uz to ide obično šalica čaja. U usporedbi sa onim školama koje imaju normalnu kuhinju i gdje se stvarno to, obrok se kuha, onda kad usporedimo cijenu od 10 kuna za topli obrok koji učenici dobivaju u školama gdje postoji kuhinja i ovo što se nudi djeci recimo u u Splitskoj županiji i u nekim školama koje nemaju uopće uvjete da bi toj djeci mogli dati prostor za, za ishranu, imamo zapravo u Hrvatskoj veliku razliku u školama što se tiče same prehrane. Vupora ima repliku. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, govorili ste o potrebi donošenja više od 20-tak podzakonskih akata da kako bi zakonodavstvo zapravo stupilo u punoj mjeri na snagu, međutim tu i postoji nedoumica. Naime, Uredba 1139/2011 u kojoj se govori u uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, nije unesena u zakonodavstvo i s obzirom da su sada zakoni u drugom čitanju i ta uredba službeno nije unesena u predloženo zakon, kako to komentirate, dakle neće biti u potpunosti moći implementirati ono (Socijaldemokrati)** Ali ja vjerujem da je zakonodavac vodio računa o tome što treba staviti odnosno koje uredbe treba uključiti u naše zakonodavstvo i koje treba implementirati u ovom zakonodavnom okviru odnosno u ovom zakonu i vjerujem da nećemo imati za nekoliko tjedana ponovo prvo čitanje zbog uredbe koja eventualno nije implementirana. Ukoliko je to stvarno slučaj, ja to nisam ovoga stvarno nisam pročitao tako da ne mogu tvrditi da je to točno ili nije točno, nadam se da će nam tajnik odgovoriti na to pitanje kasnije u svojoj završnoj, završnoj Hvala lijepa. Idemo na završne klubova, pa će prva u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govorit poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedavajući. Kolegice i kolege, za kraj da ponovimo, ribarstvo je grana gospodarstva o kojoj u svijetu direktno ovisi na milijune ljudi, a u Hrvatskoj više od 6 tisuća ljudi i smatram da to trebamo ponavljati. ponavljati. Prema podacima DZS ribolovom se u RH bavi ukupno 6.563 od čega gospodarskim ribolovom 3.015, a malim obalnim ribolovom 3.548 i vrlo je jasno zašto je potrebno ribarskim resursima upravljati na održiv način. Jedinstvena pozicija hrvatske obale Jadranskog mora i članstva RH u EU komparativne su prednosti našeg ribarstva da bude bitan čimbenik ne samo opstanka nego i razvoja priobalnih zajednica u dugoročnom smislu. Sinergija turizma i ribarstva događa se u mnogim zemljama Europe, te je primjena već standardiziranog pristupa nužna i na našim područjima. Od ulaska Hrvatske u EU ribarstvo se usklađuje i razvija uz veliku podršku sredstva iz Fonda za ribarstvo i pomorstvo pri čemu više koristi imaju velike tvrtke dok su manje, pogotovo ribarski obrti, zapostavljeni i nemaju dovoljnu pomoć u pripremi projekata, te povoljan pristup financijskom tržištu prilikom javljanja na otvorene natječaje. Politika ribarstva je prilično personalizirana tj. svodi se na utjecaj pojedinaca vlasnika većih tvrtki, a mnoge aktivnosti su netransparentne i ribari saznaju što ih pripada i očekuje tek kad je već sve praktički gotovo i odlučeno. U zadnjih 5.g. nebrigom Uprave za ribarstvo otišlo je u stečaj ili pak životare 8 od 14 priznatih ribarskih zadruga koje su trebale stalno biti pod nadzorom i da im se pomogne da opstanu jer su čuvari malog ribara poduzetnika što je vrlo važno pri korištenju sredstava iz Fonda EU. Ribari, mornari, radnici u tim tvrtkama su potplaćeni i nezadovoljni, te napuštaju ulovne brodove, tako da se pojavio problem stručne radne snage. Stanje u ribarstvu također uvelike ovisi o cijeni goriva, održavanju ulovne opreme, održavanju brodova što za ribare predstavlja najveći materijalni izdatak, a to dovodi dovodi do nerentabilnosti bavljenja ovim poslom, tako da mnoge obitelji koje su živjele od ribarstva napuštaju dugogodišnju tradiciju i odlaze u druge djelatnosti ili pak napuštaju zajednicu. Ribarska infrastruktura, pogotovo iskrcajna mjesta za ribu nisu opremljena, nemaju nadzor sanitarnih mjera, često su u koliziji sa lokalnom zajednicom i turističkim sektorom i još uvijek nisu riješena na obali i otocima, što utječe na kvalitetu ribe, a onda i na njenu cijenu. Svi navedeni problemi nikako ne idu na ruke domicilnom stanovništvu. I da zaključim, situacija u ribarstvu već je 3.g. više nego zabrinjavajuća, hrvatsko ribarstvo utonulo je u more problema. Ukoliko želimo biti zemlja u kojoj je ribarstvo ne samo tradicija već i snažna gospodarstva grana za ekonomsku sigurnost budućim generacijama nužno je promijeniti dosadašnje principe upravljanja, hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Danica Baričević, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče uvažene kolegice i kolege. Evo i u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice u ovoj završnoj raspravi želim još jedanput istaknuti kako su izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu nužne i kako bi na ispravan način na nacionalnoj razini provodili zajedničku ribarstvenu politiku EU. Time ćemo ispuniti sve ciljeve odgovornog gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, te ćemo odrediti način i uvjete obavljanja ribolova, prikupljanja podataka i upravljanja ribarskom flotom. Za ispravno funkcioniranje između ostalog potrebno je pružiti dodatnu jasnoću nadležnim tijelima za provedbu potpore u ribarstvu i uređenju tržišta. Ovim prijedlogom nužno je uskladiti naše obveze koje imamo prema regionalnim organizacijama za ribarstvo kao i riješiti pitanje donošenja mjera potpore u okviru novog programskog razdoblja za Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i aquakulturu. Stoga u ime Hrvatske demokratske zajednice završno podržavamo predložene izmjene koje su isto tako u skladu sa Programom za ribarstvo i aquakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. koji je Europska komisija prihvatila kao takvog mišljenja smo da moramo poticati održivo ribarstvo, obnovu i očuvanje morskih resursa, te nadalje omogućiti održivo plavo gospodarstvo u obalnim, otočnim, ali i kontinentalnim područjima. Cilj nam mora biti, imati jak i otporan sektor koji će omogućiti održivu opskrbu ribom i ribljim prerađevinama na tržištu uz istovremenu zaštitu resursa, jačanje biološke i klimatske otpornosti ribarskih i aquakulturnih područja naše zemlje. Isto tako, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice završno posebno smo zadovoljni i zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o aquakulturi kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU. Posebno smo zadovoljni što će se uskladiti uvjeti sa novom pravnom stečevinom EU po pitanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržištu proizvoda ribarstva i aquakulture spojivima sa unutarnjim tržištem. Aquakultura je strateška grana gospodarstva Republike Hrvatske i mi moramo omogućiti daljnje razvijanje te grane, ali i kriterije koje su korisnici potpora dužni ispuniti. Naša obveza je uskladiti zakonodavstvo i pratiti strateško planiranje po pitanju aquakulture u skladu sa Nacionalnim planom aquakulture za razdoblje do 2027. godine. Trebamo težiti ispunjenju ciljeva kojima ćemo unaprijediti proizvodnju aquakulture na klimatski održiv način, te unaprijediti cjelokupan gospodarski razvoj s posebnim naglaskom na ruralna i obalna gospodarstva. Aquakultura treba biti konkurentna uz poticanje bolje povezanosti između proizvodnje i tržišta, te povećanje zaposlenosti u ruralnom i obalnom gospodarstvu i to kroz cjelokupni vrijednonosni lanac u aquakulturi, a ne samo u primarnoj proizvodnji jedan je od mehanizma kojima možemo to postići. I završno, podržavamo oba prijedloga zakona. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Željko Pavić završno. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Evo samo bih u ime kluba Socijaldemokrata naglasio da smatramo da trebamo poduzeti posebne korake u dijelu brige za naše ribarstvo bez obzira radi li se o velikim ribarima, malim obalnim ribarima ili rekreativnom i sportskom ribolovu na moru. I moramo voditi brigu između ostalog i o preradi te naše ribe koja na žalost evo polako na obali izumire. Samo ću podsjetiti na Dugi otok, tvornice više nema. Podsjetit ću na Zadar, tvornice više nema i onda se nekim čudom pojavljuje tvornice u unutrašnjosti. Recimo ova tvornica iz Zadra je bila preseljena najprije u Benkovac, nakon toga ne znam čak mislim da je preseljena iz Hrvatske ako se ne varam u Srbiju, pomognite mi malo. Mislim da je preseljena u Srbiju, u Beograd, evo imamo i između ostaloga imamo i nekoliko pakiraona ribe u Zagorju. Jedna je sigurno u Zagorju, jedna je u Zagrebu i pakiramo ribu, naravno smrznutu ribu. Daleko od toga da to nije riba dobra, međutim postavlja se pitanje zašto našu svježu ribu koju možemo prerađivati na obali ne prerađujemo na obali. Sve ove male zadruge koje su se osnovale u međuvremenu imaju premali kapacitet. Zadruga koja prekrasno radi, koja je dobra i dobro organizirana zadruga u Kalima i koja ima svoj mali i restorančić i ima kasnije i proizvodnju odnosno preradu te ribe, plave ribe, te možete kupiti i srdelu i druge ribe naravno u ulju. Šteta je da takvih zadruga nema više i da nisu veće. I postavlja se pitanje kako je to moguće da su firme koje su bile dobre, uhodane i radile su u bivšoj državi jako dobro, danas su jednostavno nestale. Što nam se desilo? Zašto više nemamo naših proizvoda? Zašto tih naših proizvoda, hrvatskih proizvoda više nema na našim policama? Odakle se uvozi plava riba koja se nakon toga u Hrvatskoj prerađuje u tvornicama? To su sve pitanja o kojima trebamo razgovarati i kojima trebamo poticati da se zapravo u okviru Ministarstva poljoprivrede razgovara posebice kad se govori o malim ribarima i onima koji su stvarno zainteresirani za nastavak proizvodnje. Ima ih još uvijek puno. evo apeliram na tajnika da se takve teme potaknu unutar ministarstva i da se pokušaju takve teme za kasnije pozitivni pozitivni primjeri ovoga pokazati i u javnosti, a nakon toga i implementirat u zakonima da bi i ostali mogli krenuti tim putem jer ćemo imati zdraviju ribu na našem tržištu, imat ćemo nakon toga i veću ponudu i moći ćemo imati svi pristup do naših domaćih proizvoda. (HDZ)** Sada će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Zdravko Tušek, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici, nakon provedene plenarne rasprave u najkraćim crtama želio bi sažeto spomenuti da Zakon o izmjenama i dopunu, dopuni Zakona o morskom ribarstvu i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi će prije svega osigurati pretpostavku za provedbu potpora u sektoru ribarstva i akvakulture prema novoj Uredbi 1139 iz 2021. godine te će predloženim propisom omogućiti i staviti na raspolaganje sredstva potpore za sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi u okviru Europskog fonda za pomorstvo, i akvakulturu odnosno u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Drugim riječima rješava se pitanje stvaranja pretpostavki radi daljnjeg nastavka provedbe nužnih aktivnosti kako bi sektoru ribarstva i akvakulture u RH bila dostupna sredstva u okviru spomenutog programa ukupne vrijednosti 348,1 milijun eura nužne za provedbu aktivnosti usmjerenih na unapređenje i jačanje konkurentnosti ribarstva i akvakulture te ispunjenju zadanih prioriteta i ciljeva europske zajedničke ribarstvene politike u RH. Unaprjeđenjem pojedinih normativnih rješenja kroz Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu izmijenit će se pravni oblik akata koji se donose u postupcima dodjele potpora na temelju ovog zakona te će se posljedično omogućiti pravna zaštita stranaka stranaka u postupku na način da se protiv spomenutih rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Time se postiže ujednačeno postupanje kod izdavanja ovih akata i s aktima koji se u postupcima dodjele potpore izdaju temeljem Zakona o akvakulturi. Važno je i napomenuti da će ovaj institut pravne zaštite stranaka biti omogućen i za postupke započete prije stupanja na snagu izmjena Zakona o morskom ribarstvu, a dodatno u Konačnom prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu u odnosu na prijedlog zakona u prvom

Moja isprika, znači također smo radi osiguranja kontinuiteta u dodjeli državne potpore prema tzv. FIBER uredbi u predmetnom konačnim prijedlozima zakona u prvom čitanju propisujemo nove stvari koje donosi ova uredba. Izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu se dodatno osigurava i pretpostavku za provedbu Uredbe o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera Uredba 1154 iz 2019. godine u višegodišnjem planu oporavku sredozemnog igluna i Uredbe 1343 iz 2011. određenim odredbama za ribolov u području sporazuma GFSN u donošenju izmjena oba zakona. Također će se osigurati i prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenjem eura koji je danas službena valuta u RH. Za provođenje ovih zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH obzirom da će se za provedbu koristiti već uspostavljena struktura radi provedbe mjera potpora iz dosadašnjeg Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u okviru zajedničke ribarstvene politike u RH. Kao što je već i uvodno spomenuto postojeći sustav koji smo izgradili unutar uprave za ribarstvo te pratećih institucija s kojima imamo sporazume postojeće kapacitete ćemo koristiti za provedbu navedenog. Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede je provelo već javnu raspravu sa svim zainteresiranim stranama kao u donošenju samog programa tako i u pripremi pravilnika te ćemo osigurati kontinuitet, a već smo i najavili 18 pravilnika odnosno koji će se raspisati tijekom ove godine. Vezano uz komentare koje smo imali u ovim obrazlaganjima po pitanju zadruga, burza i udruživanja, Ministarstvo poljoprivrede i Vlada RH otvorili otvorili su sve mogućnosti kako bi do toga došlo. Naravno to mora biti prepoznato i od samog sektora, samih ribara, uzgajivača i svih ostalih. Kada govorimo o sportskom ribolovu o čemu je ovdje bilo spomena u nekoliko navrata prijedlozi koji su došli od određenih saborskih zastupnika osim mogućnosti stavljana na tržište ribe iz takvog ulova je u suprotnosti upravo sa zajedničkom europskom stečevinom. Još jednom želim svima zahvaliti na otvorenoj i konstruktivnoj raspravi po pitanju svih

danas smo evo u ovoj raspravi nedvojbeno utvrdili važnost gospodarske aktivnosti i morskog ribolova isto tako i na rijekama i jezerima, dakle slatkovodnog ribarstva. Ono što smo u manjoj mjeri osim očuvanja, važnosti očuvanja ovog ribolovnog resursa spominjali i kapacitete uzgojilišta gdje sigurno treba raditi na tome i povećati i taj kapacitet kako bi i ribolovni resurs mogao biti održavan i očuvan i za budućnost, ali i dodatno ono što nismo razgovarali, a to su neke nove mogućnosti u akvakulturi, diverzifikaciji upravo tih proizvoda, a ovdje ću spomenuti potencijal alga. Znamo da Europski zeleni plan i strategija od polja do stola svakako spominje i ovu vrstu u biti proizvoda. Dakle, alge kao nešto što bi trebalo zauzimati veću važnost u proizvodnji hrane, ali i farmaceutskoj industriji i biogorivu. Pa evo kako ministarstvo gleda na stvaranje i Hrvatske na kartu farmi unutar EU u budućnosti u proizvodnji algi. Hvala lijepa, kao što sam i u uvodnom obrazlaganju odgovorio na ovo pitanje, upravo ovim programom kojim smo stavili na raspolaganje ova znatna financijska sredstva kako za kvalitetno upravljanje ribljim fondom tako i ulaganjima u akvakulturu. Upravo korištenje algi i izgradnju ovakvih farmi smo predvidjeli kao jednu od mogućih investicija odnosno mogućnosti ulaganja. Ono što znamo i pratimo i naša uprava za ribarstvo je u komunikaciji sa konkretnim investitorima određeni projekti su već napravljeni, određeni projekti se pripremaju i svakako ćemo podržati ovakve inicijative kroz buduće natječaje za investicije ovog tipa. **Reiner, Željko Poštovani tajniče evo imam dva pitanja, prvo pitanje je vezano za ove pravilnike koji se trebaju donijeti u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, ne smatra li da je to malo predugačak rok s obzirom da ipak su tu u pitanju i potpore i da bismo trebali taj novac možda dijeliti ranije? Možda bi bilo bolje da se to donese ranije i da mogu nakon toga svi konkurirati za taj novac. A drugo pitanje je vezano za stavljanje na tržište odnosno u promet proizvoda iz ribogojilišta i uzgajališta školjki. Naime, dobivali su tamo potpore, a nakon toga većina tih proizvoda odlazi na strana tržišta, jasno je da je kod nas problem sa novcem, da nije tako visoki standard, međutim kad bismo to mogli regulirati s obzirom da dajemo potpore možda bi se moglo onda i svim našim stanovnicima odnosno većini onih koji su željni tog proizvoda da im se omogući da se to i kupi. Recimo kupiti tunu, stake tune na tržnici po 200 kuna danas može jako malo penzionera. **Reiner, Željko hvala na pitanju. Što se tiče samih pravilnika kao što je i u ovoj raspravi bilo spomenuto znači određene prilagodbe ovih propisa uglavnom su tehničke naravi i stvaranje određenih preduvjeta kako bi transponirali određene europske uredbe i pravila koja su se u međuvremenu promijenila tako da postojeći pravilnici svakako neće čekati šest mjeseci. Ovo je jedna forma koja se zapravo uvijek piše u propisima. Dinamikom ovisno o prioritetima koje dogovaramo sa odnosno razgovaramo sa zainteresiranim stranama, konkretno sa ribarima i poduzetnicima u akvakulturi pravilnici će se pripremati kako bi bez bilo kakvog prekida financijska sredstva putem natječaja i putem svih ovih mjera koje su predviđene ovim budućim programom se moglo staviti na raspolaganje će biti u najkraćem mogućem roku provedene. Što se tiče samog tržišta i cijene naravno da sve mjere koje radimo i u poljoprivredi i u akvakulturi i u ribarstvu moraju na neki način omogućiti

deklaraciju 30-30, radi se o zaštiti 30% hrvatskog mora do 2030.g. u kontekstu proglašenja gospodarskog pojasa koji smo proglasili prije točno dvije godine. Nažalost, talijanske koče su nam još ispred Žirja, Dugog otoka, Lastova, Visa, a to znate da se ne bi dogodilo da zaštitimo otvoreno more, pardon obalno more dok otvoreno more prepustimo i dalje Talijanima. I drugo, hoćete li vi iz ministarstva komentirati medijske napade na šibenske školjkare od strane jedne velike medijske kuće gdje su neki znanstvenici navodno ustvrdili kako su dagnje konkretno i riba iz šibenskog akvatorija nisu pogodne za jelo? Što je notorna laž, radi se o medijskim napisima odnosno udarnim emisijama mainstream medijima od prije nekoliko dana. Naše dagnje i gospodarski pojas. Hvala lijepa. Pitanje gospodarskog pojasa nadilazi između ostalog i same aktivnosti i meritum ovih propisa, ali Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ostalim nadležnim ministarstvima radi na, radi sve kako bi se taj pojas i zaštitio kako bi na neki način odgovorili izazovima koji su pred nama. Što se tiče medijskih napisa, s obzirom da ne ulaze u meritum ovih propisa u ovom trenutku to ne bi komentirao. Poštovani zastupnik Ivanović. morske akvakulture i one riječne je sasvim drugačija. Ja bi rekao da su problemi koji se i ministarstvo susreće s njima ovdje artikulirani vrlo vrlo jasno i glasno. I stoga želim naravno dati podršku ministarstvu i vama da određen probleme koje smo čuli možda nisu bili direktno vezani za ove točke dnevnog reda, ali su sigurno prisutni u prostoru stavite u razmatranje i da u nekom vremenu ispred nas riješimo ove probleme riječnih ribara, ribnjačarstva pogotovo i onoga što znači više konzumacije ribe za svakog građanina RH. Zdravko** Hvala lijepa. Svakako da je Ministarstvo poljoprivrede otvoreno za sve prijedloge koji su izneseni u ovim raspravama koji se direktno ne tiču možda i konkretno ova dva propisa o kojima smo razgovarali. Ono što je činjenica da rezultati upravo i u morskom ribarstvu, a i u akvakulturi pokazuju da imamo trend rasta i po pitanju količina, cijena, ukupnog volumena i proizvodnje i ulova i naravno da to doprinosi samim time i većoj potrošnji jer potrošnja kao što smo rekli je narasla od 2018. sa 18kg po glavi stanovnika na 24 kg u prošloj godini. Upravo to je rezultat kvalitetne i politike sveukupne Vlade pa i kupovne moći naših građana, ali isto tako promociju koju radimo kroz čitav niz mjera u suradnji sa svim institucijama koje su u to uključene. Hvala vam lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Budući da do jedan sat imamo još vremena ne bi bilo korektno da sa počmemo sa iznošenjem stajališta je to predviđeno u jedan sat, a osim kolegice Orešković nema nikog drugoga od onih koji su se prijavili, mi ćemo napravit stanku do jedan sat pa ćemo onda ići na iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika.

Zahvaljujem. Poštovana kolegice,

U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Danica Baričević, izvolite.